Продължаваме с питане от народния представител Антон Кутев към господин Бойко Борисов – министър-председател на Република България. Имате думата, уважаеми господин Кутев, да развитието питането. Уважаеми колеги, уважаеми господин Председател, уважаеми господин Премиер!

говори за това – за българо-руските отношения и как се променя Вашата позиция през това време – затова започвам така, говори с доста нескрита гордост, че премиерът Бойко Борисов спря три големи енергийни проекта – за газопровод, за нефтопровод и ядрен проект. Тя каза: „Това е силно политическо действие, което няма как да не бъде оценено от нашите партньори в световно отношение, това е изключително важно решение“, и говори куп други неща, няма да се спирам на тях. Няколко месеца по-късно пред американската Търговска камара Вие казвате същото. Цитирам дословно: „Признали сме „Хизбула“ за терористична организация, спрели сме три големи руски проекта, спрели сме руски самолети над морето“, и така нататък. Това е началото, сигурно има и преди това Ваши изказвания, но не искам да се връщам назад. Това е началото, от което тръгваме – 2015 г. Междувременно това нещо успява да предизвика даже реакцията на Лавров външния министър на Русия, който казва, че е изумен как хората, има предвид Вас, не се срамуват от подобни изявления и че той би се срамувал на Ваша страна, пред гражданите на страната си. Казвам това, защото очевидно от тогава – от 2015-а до 2017 г. някаква част от Вашата русофилска същност е проговорила, защото нещата се променят рязко. През 2017 г., между другото, оттам започва един процес на много стабилно стопляне на отношенията с Русия, който процес очевидно е държавен, защото освен Вашите посещения, които са изключително важни, и Вашите срещи, които лично направихте в този период, там имаше срещи и на президента Радев, и на председателя на Народното събрание и общо взето те показаха съвсем друго отношение към Русия и към руските проекти. Това очевидно е дало резултат, защото аз съм убеден, че тази политическа активност и отношение към руската страна са били целенасочени и сега виждаме резултата, защото към днешна дата имаме реални шансове да възобновим поне два от тези спрени проекта. Единият от тях, разбира се, е проектът за АЕЦ „Белене“ и по-важният е това, което те наричат турски поток, пък ние наричаме балкански поток в едната му част. Очевидно предстои и има възможности да бъде стартиран, за което Ви поздравявам. Смятам, че това стопляне е важно. Искам да подчертая, че поставянето от моя страна на въпроса за отношенията с Русия няма нищо общо с това, с което обикновено се спекулира – с промяна на евроатлантическа ориентация и с подобни спомени. Искам да подчертая, че БСП

Председател, дами и господа! Уважаеми господин Кутев, сигурно през годините с Вас още от Столична община сме правили какви ли не изказвания и ако се върнем в тях, кой знае какво още можем да прочетем, но аз винаги, като съм в парламента, приемам добронамерената част на въпроса или какво би следвало за държавата. Да, имаше такъв период и ако трябва да Ви върна към него, ние не знаехме тогава колко е ескалационният индекс, колко ще струва централата, имахме огромни задължения и арбитражен съд в Париж. Ние нямахме подписан договор да знаем каква ще е цената и колко ще се оскъпи през времето. Затова бяхме против. В момента са подадени 12 – 13 оферти, но няколко от тях действително заслужават нашето внимание, защото, от една страна, са Държавната енергийна китайска компания, Южнокорейската ядрена и един консорциум, който е сглобен от страна на „Росатом“, тъй като ние през това време си платихме реакторите, спасихме 90 милиона лихви. На практика хипотезата сега е съвсем различна от преди за Белене. Ние имаме два български реактора, наша собственост, на държавата. И към нея се присъединява „Росатом“, защото без тях не може да се построи, като носители на технологията на проекта, „Дженерал Електрик“ със своите турбини „Арабела“ и свое финансиране, „ФранАтом“ – това е бившата „Areva“, държавната компания на Франция, и една немска компания. Няма повече да се спирам върху това, за да не кажат, че имаме някаква намеса в тристепенните преговори, които сека текат между тези компании. И както Денис Мантуров завчера каза: просто прекрасно сглобени проекти. Тогава вече можем да мислим, да дойдем в парламента и да Ви попитаме: колко и какво да бъде участието в държавата в един такъв проект – миноритарно, мажоритарно, „златна акция“, да участваме ли с пари, да не участваме ли? Можем да вземем това решение за

резултатите, освен че бяха добри и отлични, и всички техни представители се изказаха изключително ласкаво и дори не пожелаха аз да слагам темата, не, че те не са сложили, ние изобщо не говорим за шпионски скандал, русофили и подобни. Що се касае за Южен поток, знаете защо беше спрян, няма да го коментирам, за да не дразня, но на практика огромният натиск и на Щатите, и на голямата част от държавите в Европа, и срещу Северен поток 2, и срещу Южен поток, го правеха невъзможен. Положихме огромни усилия и президентът Путин, и премиерът Медведев, и съответно с колегите от Саудитска Арабия, за да може да се сглоби така проектът, че вече тръбите ги разнасят по трасето. Той реално днес се строи. Срокът е много кратък до 1 януари. Аз мисля, че и колегите в Сърбия няма да успеят, зависи и зимата каква ще бъде, но така или иначе, както и Вие казахте, той стартира за над милиард евро. Ще текат процеси, или както сутринта финансовият министър ми каза: най-малкото ДДС ще вземем в в полза на държавата. Освен това той беше ключов и го наричаме „балкански“, защото преминава през територията на България, преминава през Сърбия, през Унгария отива за Австрия, а и има възможности да му се увеличава капацитетът. И балкански звучи много по-добре от турски. Не че имам нещо против името на Турция, да не ме разберете грешно, но газовият ни хъб се казва „Балкан“, цялата стратегия е за присъединяване на Балканите към Европейския съюз и някак си думата Балкани в Европа се приема много позитивно. Затова го наричаме „Балкански поток“, за да го вържем и с газов хъб „Балкан“, който е разрешен от Европейската комисия. Единственият проблем, който имаме, да не се връщаме на религиозни, културни, исторически и всякакви други неща, които знаете, даже днес в Силистра има туристически българо-руски форум, е проблемът, който и при Ваши правителства винаги са поставяли от руската страна, това е с лицензиите на оръжейните заводи. И съм убеден, че и колегата Стойнев, ако го попитаме, няма да си изкриви душата, че винаги са поставяли този въпрос, ние винаги сме го отделяли настрани. Пак го поставиха, ние пак го отдалечихме във времето, но така или иначе един ден, господин Кутев, трябва да седнем и да кажем какъв компромис може да се постигне между нас и

даже само преди две седмици в Тюркменистан с премиера Медведев бяхме заедно, възможно най-добри отношения имаме, каквито имаме и със Съединените щати, каквито имаме с Европа и с всички страни на Балканите. Ние се стараем да водим балансирана политика. Ако ми позволите да използвам и времето, защото в рамките на няколко дни бяха гръцките външен министър и вътрешен министър, действително проблемът с миграцията и заплахата, която върви, след като

Сега натискът е изцяло върху Гърция. Към нас турците спазват ангажимента си, имаме нула миграция. Затова идват гърците – да направят всичко възможно и ние да се включим да помагаме, да видим как можем да решим този проблем. Явно вниманието на европейците е насочено към средното Средиземноморие – Италия, и много малко внимание се отделя на това, което се случва на границата и Егейско море с Гърция и Турция.

уважаеми колеги, господин Борисов, Борисов, българо-руските отношения имат много измерения. За добро или за лошо ние имаме и културни, и исторически наслагвания, както казахте, така че аз не мисля, че всичко това може да бъде започнато или приключено с Балкански поток, нито с атомната централа. Именно затова поставих сега въпроса, защото, без категорично да подлагам на съмнение евроатлантическата интеграция на България, която за никого и никога за БСП не е била под въпрос и не смятам, че ще бъде, за мен отношенията с Русия са важни именно в контекста на евроатлантическата интеграция, защото България може именно като член на НАТО и на Европейския съюз да постигне много неща през един диалог с Русия, който за много държави в Европа е невъзможен. Това е смисълът на моето питане към Вас в момента. Дотук добре, докарахме го донякъде – отричахме се, вричахме се и накрая стигнахме дотук. Въпросът е как продължаваме нататък? Тоест кои са онези стъпки, които ще предприемем? Защото извън Турски поток, или Балкански поток, както си го наричаме, извън атомната централа имаме туризъм. Ние с форума в Силистра няма да решим проблемите на туризма, а спадът на руски туристи за България е очевиден за тази година. Имаме промишленост, която не се изнася натам. Имаме търговия. Има един куп неща, които касаят реално държавата в момента. И те са въпрос на разговори и на добри отношения. И ако има държава в Европа, която реално в момента да може в рамките на евроатлантическата интеграция да поддържа някакви отношения с Русия, които да ѝ помагат и на нея, и на Европа, защото според мен примерно въпросът за санкциите е европейски проблем, той пречи не само на България, той пречи на много държави в Европа. Затова моят въпрос е: какви са конкретните неща, с които ще продължим? Дотук с две години международни посещения вървяхме добре, свършихте добра работа, има резултати. Само че нас ни чака още много работа. Това изобщо не изчерпва обема на възможностите на нашата икономика, въпроса за нашата сигурност, ние по него си разговаряхме преди две-три седмици с госпожа Захариева. Тези въпроси не се изчерпват по този начин. Така че конкретният ми въпрос към Вас е: как продължаваме нататък, включително

Имате думата за отговор, господин Вълчев. Уважаеми господин Председател, дами и господа! Уважаеми господин Кутев, въпросът със санкциите не е по силите на България и ако някой си мисли, че може да го придвижи да паднат санкциите, заблуждава хората. Много държави се изказват срещу санкциите, но абсолютно всички гласуват в Съвета за санкциите, без изключение. Сиреч има едно малко лицемерие, мога да го нарека – отвън пред медиите излизат лидерите на големи европейски държави… Между другото, Австрия се опита да направи такова посредничество и видяхте какво ѝ се случи. Един ден може би Вие да успеете, но сега да кажа, че ние ще направим така, че да паднат санкциите, това е наивно и не бих го казал. Още повече – текат много процеси.

Минските споразумения се спазят, то тогава ще паднат санкциите. Но виждате, че в момента светът, големите държави се бомбардират със санкции една срещу друга: Щатите – Китай, Китай – Щатите, Щатите – Русия, и подобни, Европа – Русия. Това във всички случаи, както казвате, влияе страшно много и на търговията, и на отношенията. Дори Дори този поток нямаше да стане, ако не го бяхме избродирали, или както каза руският посланик, можете да го попитате – гросмайсторски ход. Вчера или завчера, когато бяха при мен. Иначе нямаше как да стане. Основният производител на тръби на Русия е в най-черния списък, а те правят най-хубавите тръби. Позволете ми да се движим в някакви рамки, в които да не съборим

Така че нека, както Вие казахте, да оценим това, което е направено досега, и да се опитаме във външнотърговските си отношения главно – сега обсъждаме варианта Новоросийск – Бургас, ферибот да се пусне, за да може руските туристи, или руснаци, закупили жилища в България, по-лесно да могат да си идват за ваканция с колите. Това го поставиха от руска страна и ние ще направим всичко възможно да се случи. Така че, докато важат санкциите, много от нашите възможности са ограничени. Голям интерес има към фармацията. Много добре ни се развиват отношенията и там трябва да наблегнем според мен с нашите частни компании, които имаме, защото това е голяма възможност.

които да станат добри. Така че тук въобще не става въпрос за евроатлантически ориентации или, че някой ги нарушава. Ние винаги сме казвали, че Европа и НАТО са нашите стратегически партньори и правим всичко възможно да го поддържаме в пълен обем. Още доста неща сме направили в полза на Руската федерация, няма да ги коментирам. Тяхното ръководство високо ги оценява. Както виждате, нямаше никакви реакции, включително и по шпионския скандал. А и Краси Велчев присъства на „Копринка“, доколкото знам.

Имате думата за изразяване на отношение, уважаеми господин Кутев. Уважаеми господин Борисов, колеги, уважаеми господин Председател! Пак се връщам на това, че въпросът ми беше зададен с идеята, че особено отношенията с големи сили, каквато е Русия, трябва да бъдат дълготрайни и една последователност в тези отношения е изключителна важна. Тоест на мен ми се искаше днес да чуя от Вас намерения. Това, което чух, общо взето – да, Вие потвърждавате намерение за добро развитие там. Надявам се това да стане така,

и това е само в наш ущърб. Как е можело да стане, как не е можело, това историята ще отсъди, но сигурно и това няма да стане. Въпросът е, че непоследователността на позициите, когато се връщаме назад или, когато се обезгръбначваме по някакъв повод, винаги вреди. връзка с това все пак Ви предлагам, ние неслучайно сме внесли решението – предложение на Народното събрание, за санкциите, в което неслучайно изобщо не предвиждаме никакви ангажименти за Министерския съвет и за Вас. Но, както Франция примерно и френският парламент се обявяват против санкциите – едно е да се обявиш вътре, в парламента, против санкции и да кажеш, че това е жест към Русия, и той, между другото, не води до Ваше задължение да сваляте санкциите в Европа, но е жест, който е достатъчно показателен. И както казвате Вие, че можете за шефа на радиото да кажете на парламентарната си група, на която, твърдите, че сте председател, по същия начин би трябвало да може да го направите и за санкциите. МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ Добре, съгласен съм, стига тя да е съгласна. (Оживление.) Моят апел към Вас е да употребите тази своя сила, власт и воля, за да направим тази важна крачка напред.

Това не води до ангажименти пред Европейския съюз – Ваши, но води до ясно определяне на приоритети от наша страна и до мнение как трябва да продължи България нататък. Така че това е нещото, което смятам, че трябва и би следвало да направите оттук нататък. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Кутев. Благодаря за участието днес в контрола, уважаеми господин Борисов. Заповядайте. Уважаеми господин Кутев, използвам оттук да Ви отговоря и по темата за радиото. Аз съм председател на председателя на парламентарната група и като председател на партията. Така че, дайте да не си играем с тези неща. Не може, след като съм председател на партията, да не мога да кажа на партията, която сме излъчили в парламента, мнението си или каквото и да било. То и при Вас е така, предполагам. Навсякъде е така. Относно Националното радио съм помолил председателя на парламентарната група да Ви подкрепи Анкетната комисия и предлагам, ако може да гласувате в залата, Сметната палата да влезе също в Националното радио, за да види как са разходвани и средствата там през годините, защото това е независима организация

председателката на Европейската комисия не е влязла във функциите си, италианците още не бяха изпратили комисар, не искаше да отговаря на никакви въпроси, за да не създаде някакъв проблем в Европа. Иначе микрофони – всеки ден, никога не са прибирани, за да кажете, че това било диктатура – в ден, в който председателят на Европейската комисия е дошъл да чуе и нашето мнение и да предложи нещо по ресора. Що се касае за санкциите към Русия. Нека нашият председател се срещне и с председателите на нашите коалиционни партньори, да разговаря с тях, и ако имаме общо мнение, парламентът може да си вземе самостоятелно решение, каквото трябва. Но първо говорете с тях. Благодаря. (Ръкопляскания с въпрос към госпожа Екатерина Захариева – заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи. Тя ще отговори на въпрос от народния представител Станислав Станилов относно съобщение на Министерството на външните работи на Република България.

Уважаема госпожо Министър, колеги! Моят въпрос има близо триседмична давност, но събитието, за което аз Ви задавам този въпрос, остана и се прояви в контекста на предишния отговор на министър-председателя. Уважаема госпожо Захариева, в съобщението на Министерството на външните работи на Република България по повод намерението на посолството на Руската федерация да открие в Руския културен център изложба под наслов „Седемдесет и пет години от освобождението на Източна Европа от нацизма“ Вие заявявате, че нямате никакво отношение към проявата и не заемате позиция в подкрепа на историческата теза. Също така казвате, че 9 септември и неговите последици трябва да останат достояние за историците и историческата наука, а правите по-нататък точно обратното. До края на съобщението Вие се занимавате само с този и единствен проблем и оценявате определени факти като ясни, тоест деветосептемврийския преврат, временната окупация на България от ССР, съюзниците ѝ и последиците за България от горното събитие. В тази връзка моля да ми отговорите какво цели Министерството на външните работи на Република България с това съобщение, което нито по форма, нито по съдържание съответства на принципите на поддържането на приятелски отношения между две държави в интересите на българския народ и неговата легитимност в руското общество? Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Станилов. Имате думата за отговор, уважаема госпожо Вицепремиер. Уважаеми господин Председател, уважаеми професор Станилов, дами и господа народни представители! Прав сте, че има връзка и с предишното питане, и с питане преди две седмици от господин Кутев по отношение на сигурността. Искам да започна с това, че сте напълно прав, че развитията на приятелски отношения трябва да се базират на взаимно сътрудничество и при взаимно зачитане на интересите особено със съседни и близки на страната ни държави, сред които е и Русия. Това е приоритетна задача на българската външна политика. Точно поради тази причина считам, че е необходимо да престанем с налагането на разделителна линия по оста Русия – България, и то по исторически теми, за които българският парламент, подчертавам, преди много години, а именно 9 септември 1944 г., е взел ясно отношение. Уверявам Ви, че българското правителство има желание да бъде приятел, при това на основата на взаимно зачитане на суверенитета, взаимния интерес, ненамеса във вътрешнополитическия живот на друга страна, уважение и зачитане на различията в позициите по отношение на на оценките на фактите и събитията от миналото. Мисля, че е крайно време да престанем да разделяме държавата на каквито и да било фили и фоби. В позицията на Министерството на външните работи изрично се признава огромната роля на Съветския съюз за разгрома за нацистка Германия през Втората световна война. Не оспорвам изхода от войната, каквито интерпретации имаше в някои, бих казала, недоброжелателни коментари. Няма и намек за каквото и да е съмнение в антихуманната, престъпна същност на националсоциалистическия режим в Германия и на неговото управление. Не се подлагат на съмнение извършените от този режим престъпления срещу човечеството и военни престъпления. Декларацията е насочена към конкретно действие, което сме преценили, че преминава границата на допустимото от страна на представители на друга държава. Става въпрос за организиране на проява, внушаваща едностранна и некоректна интерпретация по отношение на тълкуване на факти и събития от нашата история, които, за съжаление, все още имат дискусионен характер и не толкова сред историците ни, защото като че ли за историците нещата са ясни, а по-скоро са предмет на вътрешнополитически дебати и различни оценки на политически партии. Отнася се по-специално за начина, по който е организирана, и датата на организиране на изложбата. Ако беше на 9 май, нямаше може би да реагираме. реагираме. Както казах, Министерството на външните работи нямаше никакъв друг вариант освен да реагира, и то, при положение че е организирана така, че противоречи на законодателно закрепена официална позиция на българската държава по темата. Неслучайно и самото посолство смени заглавието на изложбата след нашата реакция. Нека да припомня: Народното събрание със закон е дало своята оценка на тези събития и на техните последици за българската държава. Това е Законът за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен. Законът е от 5 май 2000 г., много преди Политическа партия ГЕРБ да съществува.

министерство е длъжно да реагира, когато има опити за вземане на позиция или намеса във вътрешната политика на страната, на която и да е държава, и това в никакъв случай не би трябвало да пречи на приятелските отношения. Напротив, когато изразяваш позиция в защита на националния си интерес, би трябвало другите повече да те уважават. Българското Външно министерство е реагирало два пъти преди това на изказвания, свързани с българската история, свързани със спасяването на българските евреи и с българската азбука от страна на изказвания на Русия. Както виждате, това не доведе до влошаване на отношенията, напротив, мисля, че доведе до взаимно уважение. Реагирало е и на други държави и ще продължи да реагира независимо от кого и от коя държава идват. Подчертавам, че е крайно време да престанем да създаваме разделителна линия, и то по период, по който българското Народно събрание се е

Уважаема госпожо Министър, аз мисля, че не аз съм се объркал, а Вие. Русия не е комунистическа държава и в тази изложба, и във всички теми никъде не се пледира за въвеждане на комунизъм, за всякаква комунистическа идеология. Напротив!

това не е само нейно дело, а е дело и на западните ѝ съюзници, които на Ялтенската конференция просто са си поделили Европа, сега непрекъснато да се спекулира с това, че руснаците са въвели комунизма в България, това е чиста спекула с онези жертви, които руският народ е дал за ликвидацията на фашизма – 50 милиона. Руското общество е имперско общество и до ден днешен. То е изключително чувствително на подобни инвазии и, когато Вие казвате: ние съветваме руското посолство еди-какво си, в Русия избухва антибългарска кампания. кампания. Българофобите се надигат и започват да ругаят не мен, не Вас, не народните представители, но ругаят България. Те просто са такива! Вие в известен смисъл ми дадохте някакви съвети по тези тълкувания. Аз пък Ви съветвам да не дърпате руската мечка за опашката! Тези движения са излишни. Аз познавам руското общество. Аз съм заместник-председател на Националното движение „Русофили“ и познавам руското общество добре исторически. Действително не съм учил в Русия, не съм руски възпитаник, нямам нищо общо, но моята русофилия не идва от някакви емоции от Освобождението и прочее, и прочее, тя е плод на дълбоко философско, историческо познание по този проблем. България винаги е имала едно лице на Запад и едно на Изток и нейното благосъстояние и благоденствие е зависело винаги от това как си изиграва картите в тази позиция.

Имате думата. Уважаеми професор Станилов, не бих го нарекла точно дуплика. Не съм казвала, че Русия е комунистическа държава, Руската федерация в момента. Неслучайно в изказването си подчертах, че изложбата и реакцията беше заради датата, която е разделителна очевидно, със съжаление, пак казвам, все още за българското общество, въпреки, че от международноправна и историческа гледна 9 септември 1944 г. е наименованието на изложбата „Освобождение“. Ако беше на 9 май, пак подчертавам Денят на победата, българското Външно министерство нямаше да реагира. реагира. В никакъв случай не считам, че тогава, когато българското Външно министерство защитава ненамеса във вътрешната политика и очевидно взимане на страна на едната от хипотезите и тълкуванията за периода от 45 години, организирайки изложба на 9 септември, няма как да не реагираме. Подчертавам, че по никакъв начин тази реакция не е била свързана с отричане на огромната роля и саможертва, която руският народ извърши за спасяване на света от зверствата на нацистка Германия, напротив, с това започва нашето становище. Благодаря Ви. Благодаря Ви, уважаема госпожо Захариева. Благодаря Ви и за участието в контрола днес. Продължаваме с последния въпрос към министър Ананиев. Той е от народния представител Антон Кутев и е относно реимбурсирането на кислородолечението в домашни условия. Имате думата, уважаеми господин Кутев.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 по този въпрос с представители на Министерството вече сме говорили преди година и половина според мен беше. Тогава беше някой от заместник-министрите и си спомням, че се опитвахме под въздействието на няколко неправителствени организации остро да поставим въпроса за кислородолечението в дома. Същите организации между другото същите организации се опитаха съвсем наскоро по някакъв начин да стигнат до информация за това всъщност какъв е броят. Защото, за да говорим за реимбурсиране и изобщо за финансовите параметри на една отговорност на държавата към този проблем, трябва да имаме ясни представи за обема. Оказа се всъщност, че поне засега на мен не ми е известно някой да им е отговорил – нито НОИ успя да им каже колко, нито Министерството. Така че първото и главното нещо е да разберем какъв е обемът и колко човека имат тази нужда. За мен няма никакво съмнение от многото си срещи с организации, включително и от срещите с Министерството, които направихме в рамките на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации, че реимбурсирането е полезно за обществото. обществото. Ако то се прави от държавата и ако се прави по някакъв ред, то всъщност ще струва много по-малко, отколкото струва на всички тези отделни граждани, които го правят. Тоест реално погледнато ние ще спестим обществен ресурс. Вярно ще го плати държавата, а не гражданите, но това е важно. Още повече че често пъти тези уреди се оказват прекалено скъпи за хората, които изпадат в ситуацията да имат нужда от тях. Недостигът на кислород е изключително болезнен и той наистина обърква целия начин на живот. Така че, въпросът е много важен да постигнем реимбурсирането. В интерес на истината, на тази среща преди известно време – аз си спомням много добре, че някой от заместник-министрите, който присъстваше там, пое ангажимент, че Министерството може да предприеме стъпки, за да го направи и аз честно казано очаквах още с миналия бюджет, тоест бюджетът за 2019 г., който се изпълнява, това да бъде направено. Така че, моят въпрос към Вас е: всъщност какъв е обемът на проблема, колко са хората, които се нуждаят, колко струва това и как може да се придвижи в рамките на следващата бюджетна процедура? Благодаря Ви, господин Кутев. Имате думата, уважаеми господин Министър.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 По постъпило заявление от Асоциацията на българите, боледуващи от асма, алергия и ХОББ, както и по заявление от Асоциация „Муковисцидоза“, Асоциацията на родителите на деца с епилепсия и Националния алианс на хора с редки болести е предложено включване в списъка на НЗОК на реимбурсиране – ползването на кислородни концентратори. 2. Във връзка с тези заявления е одобрено включването на тези медицински изделия в спецификацията на медицинските изделия в извънболничната помощ, приета с Решение на Надзорния съвет на НЗОК на 18 декември 2018 г. След проведено договаряне с производители и дистрибутори, търговци на едро, кислородните концентратори са включени в списъка с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на извънболничната медицинска помощ, съставен по реда на Наредба № 10, в сила от 1 януари 2019 г. Групата е определена като: „медицински изделия за кислородотерапия“, като се предвижда НЗОК да заплаща за ползването на тези кислородни концентратори при условията на чл. 14, ал. 5 от Наредба № 10, съгласно която НЗОК заплаща не по-рано от шест месеца от влизането в сила на списъка, тоест предстои заплащането на разходите за кислородотерапия след 1 1 декември 2019 г., като е в ход процес на изготвяне на медицински критерии и алгоритъм за проследяване на пациенти при провеждане на кислородотерапия. 3. Във връзка с изготвянето на медицинските критерии и алгоритъм за проследяване на членовете на експертния съвет по пневмология и фтизиатрия, определени със Заповед № еди-кой си на министъра на здравеопазването, е изпратено писмо с искане за становище относно определяне на обективни критерии за започване и провеждане на кислородотерапия; видовете клинични, лабораторни и образни изследвания с конкретни параметри; определяне на режим на наблюдение и проследяване на ефекта и състоянието на пациента; специалист; специалност; ниво на компетентност; периодичност и обем на определени изследвания; прогнозен брой пациенти за 3-годишен период 2020 – 2022 г., подходящи за кислородотерапия; информация за консенсусни и фармакотерапевтични ръководства, в които които е включена посочената терапевтична стратегия – национални, европейски или международни. От приемането на становище по така поставените въпроси зависи стартирането на заплащането на медицински изделия за кислородотерапия от 1 декември

Уважаеми господин Председател, колеги! Уважаеми господин Министър, ако правилно разбрах всичко, което ми казахте, в една материя, в която аз не претендирам да разбирам много, би трябвало всъщност от края на тази година вече поне апаратите да бъдат реимбурсирани и да се влезе в процедура, която вече да осигурява финансирането. Това означава, че все пак в рамките на тази година и половина сме успели да постигнем някакви резултати. Аз искам да благодаря за това, защото е важно. Надявам се наистина да стартира, защото, знаете, това е общата тематика с белодробните трансплантации, в които, за съжаление, въпреки общите усилия успяхме да докараме, доколкото ми е известно, само до една трансплантация, след това спряха и тепърва този въпрос стои пред Вас. Аз се заех с въпроса в контекста на тези трансплантации всъщност, защото те са пряко свързани с тези болести и хората, които страдат, са едни и същи. Доколкото засега очевидно проблемът с трансплантациите ще се затегне и ще иска много повече време и работа, за съжаление, което коства човешки животи,

Благодаря Ви за участието в контрола днес, господин Министър. Ние продължаваме с въпрос към господин Младен Маринов – министър на вътрешните работи. Той е от народния представител Теодора Халачева и е относно българските документи за самоличност, организация в Министерството на вътрешните работи и бързото и качествено обслужване.

Зададох въпроса си, базирайки се на изнесените в медиите информации, че валидността на документите за самоличност на голям брой български граждани изтича

Такива вълни на смени има на всеки 10 години в България, защото повечето издадени документи в периода 1999 – 2001 г. са със срок на валидност 10 години. През 2015 г. в моя избирателен район се оказа, че за да се сдобиеш с нов документ за самоличност, трябва да си осигуриш двудневен отпуск. Също неотдавна в дигиталното пространство изтекоха личните данни на милиони български граждани, което ги мотивира да сменят личните си документи. Ето защо моят въпрос към Вас е: създадена ли е организация за бързо и качествено обслужване на този голям брой български граждани за недопускане на опашки и други затруднения при издаване на новите лични документи? Благодаря Ви.

Уважаеми господин Председател на Народното събрание, уважаема госпожо Халачева, дами и господа народни представители! Най-напред да Ви благодаря за отправения въпрос и важността на темата, която поставяте. Предвид очакваното значително увеличение на броя на подадените заявления за издаване на български лични документи, свързано с големия брой лични карти, изтичащи през 2020 – 2021 г., от Министерството на вътрешните работи са предприети необходимите организационни и административни мерки и действия, които целят непрекъсваемост и качеството на процеса по обслужване на българските граждани да бъде в нормални нива. Част от водещите мерки предвиждат работещите звена „Български документи за самоличност“ да преминат на плаващо или удължено работно време при спазване на разпоредбите на Наредбата за административно обслужване и други относими нормативни актове. С цел избягване на опашки пред звената, издаващи български документи за самоличност и приемащи заявления, същите ще подлежат на ежедневен контрол. В случай на по-голям брой чакащи български граждани по преценка могат да бъдат организирани работни места на двама служители за всяко гише. Имаме готовност за създаване на специфичен и организиран прием на заявления по постъпили искания от институции, ведомства, кметства и други, за да имат възможност групово да подадат документи, което изключва ходенето на всеки един от тях до Организираният прием ще се извършва посредством мобилни биометрични станции при спазване на разпоредбите на нормативните и поднормативните актове, имащи отношение към българските лични документи. В помощ на звената „Българските документи за самоличност“ могат да се пренасочат служители и от други звена на Министерството. Предвидили сме информацията за електронните административни услуги, издаване на лични карти на български граждани, издаване на паспорти на българските граждани да се популяризира чрез средствата за масово осведомяване и поставянето на подходящи места в звената „Български документи за самоличност“. Гражданите ще бъдат своевременно информирани и относно промяната в работното време и организирания прием чрез мобилни биометрични станции. Осигурили сме също така възможността за подаване на заявления за издаване на български лични документи във всяко едно районно управление за български граждани с постоянен адрес на територията на съответната областна дирекция, което смятаме, че значително ще улесни, ще даде възможност на гражданите да подадат документи във всяко едно районно управление в областта, в която живеят. Освен гореизложеното, предприети са и действия за осигуряване на допълнителни помещения и разкриване на работни места в административните звена на други държавни органи и местната власт. В тази връзка директорите на СДВР и областните дирекции на Министерството на вътрешните работи са предприели действия за предоставяне от областните управители на подходящи помещения за изграждането на административни центрове, осъществяващи прием на заявления за издаване и връчване на български лични документи. Към представители на съдебната власт сме изпратили молби за осигуряване на места, находящи се в сградите на Съдебната палата и Софийския районен съд, които също да бъдат използвани за приемане и издаване на български документи за самоличност. По този начин служителите и гражданите, посещаващи горецитираните институции, ще се възползват от по-гъвкавата възможност при подаването и обработката на техните заявления. Допълнителни действия сме предприели и по отношение обезпечаване… ВИГЕНИН: После ще продължите в репликата, може би. Днес се уточнихме, че ще бъдем стриктни в контрола, тъй като е много интензивен. Заповядайте, госпожо Халачева, за реплика. Благодаря Ви, господин Председателстващ. Уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Маринов, радвам се за създадената организация, но въпреки това смятам, че трябва да разбирате, че нищо не е в състояние да компенсира десетките хиляди български граждани за загубеното време и психична енергия за издаване на новите лични документи. Документът на всеки един български гражданин е неговата връзка с нашата държава. Той е част от нашата национална идентичност. Поради това процедурата за неговото придобиване и подмяна трябва да вдъхва уважение, трябва да вдъхва гордост, а не да създава битови затруднения, които са свързани през предходните години с липсата на елементарни условия за удовлетворяване на естествени човешки потребности пред гишетата за издаване на личните документи. Господин Министър, надявам се да се възползвате от моя въпрос и да реализирате всички мерки, които са заложени, с оглед да улесните процедурата за издаването на новите лични документи на десетки хиляди български граждани. Ако е нужна и законодателна промяна, в мое лице ще имате подкрепа. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря Ви, уважаема госпожо Халачева. Заповядайте, господин Министър, за отговор. Уважаеми господин Председател на Народното събрание, уважаема госпожо Халачева, дами и господа народни представители! Това всъщност е и втората част, която не успях да изложа във времето, свързана с битовите условия и с ремонт на помещенията, в които ще бъде извършвана тази дейност. Разбираме това, което и Вие казвате, че българските лични документи са част от принадлежността на гражданите към държавата, към България. Стремим се по всякакъв начин това да става максимално лесно, бързо и със зачитане на необходимото достойнство на всеки един гражданин, който обслужваме в този процес. Благодаря. Благодаря, уважаеми господин Министър. Следващ въпрос от народния представител Георги Гьоков относно закъсняваща адекватна реакция за регламентация на електрически задвижвани скутери, тротинетки, многобройните техни алтернативи.

Българските градове вече са завладени от треската за скутери, тротинетки и други подобни. В София се появи и стартъп кампания, която предлага под наем подобни возила в градски условия. Дори, ако не се лъжа, вече са три такива компании. Всичко това е в подкрепа на засилващия се интерес към алтернативните методи за предвиждане в градската среда и е част от Стратегията за подобряване на качеството на въздуха. Съвсем скоро скутерите и тротинетките ще станат ще станат по-скоро неизменна част от движението в София и в останалите български градове. В същото време, господин Министър, Ваши служители заявяват в медиите, че електрическите тротинетки нямат право да се движат по пътищата в София, а тези, които ги управляват, съответно се водят, че управляват нерегистрирано моторно превозно средство и обясняват, че пътните полицаи ще санкционират водачите. Срамно е. А извън София имат ли право да се движат по пътищата и ще бъдат ли санкционирани? Сами разбирате нелепостта на едни такива заявления. При така създалата се ситуация, в която МВР според мен закъснява с адекватна реакция за законова регламентация на всички електрически задвижвания, скутери, тротинетки и многобройните техни алтернативи, възникват редица въпроси. Господин Министър, ще излезете ли с единно становище относно ползването на тези екологични, леки, удобни за предвиждане в градска среда возила до законната им регламентация? Следващ въпрос: какво означава твърдението, че докато стане законовото регламентиране, тези возила ще бъдат разглеждани по сега действащия Закон като моторни превозни средства?

Маринов, за отговор – три минути. Уважаеми господин Председател на Народното събрание, уважаеми господин Гьоков, уважаеми дами и господа народни представители! Най-напред Ви благодаря за въпроса, който поставяте, и важността на темата, придобиваща широк обществен отзвук. От Министерството на вътрешните работи отчитаме тенденциите за електрическите превозни средства и тяхната популярност в България и други европейски страни. Без съмнение липсата на ясни правила при използването на електрически скутери е съществен фактор и предпоставка за настъпването на пътнотранспортни произшествия. В тази връзка е необходимо извършване на промени в действащия Закон за движение по пътищата. Информирам Ви, че след проведени работни срещи разработихме Проект, който към настоящия момент е в процес на обсъждане с Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“. Проектът предвижда изисквания към индивидуалните електрически превозни средства и техните водачи, обвързани със съответните санкционни разпоредби. Няма да влизам в конкретика и детайли относно обсъжданите предложения. Ще си позволя да спомена само по-важните от тях, както следва: обсъжда се водачите на този тип превозни средства да ползват каска и светлоотразителни елементи на облеклото при управлението им, да се движат по изградените велоалеи, а при липса на изградени велоалеи да се движат възможно най-близо до дясната граница на пътното

Обсъждат се редица изисквания за индивидуалните електрически превозни средства, включително въвеждане на регистрация за по-големите от тях. Що се касае до действията на Министерството на вътрешните работи към настоящия момент Ви информирам, че в случаите на установени нарушения при придвижване с електрически превозни средства по пътната мрежа в страната към водачите следва да се прилагат санкции, произтичащи от действащото законодателство. Съгласно чл. 180, ал. 1, т. 1 от Закона за движение по пътищата за нарушение на правилата за използване на пътното платно водачите се санкционират с глоба от 20 до 150 лв., когато в резултат на нарушението е създадена непосредствена опасност за движението. Съгласно чл. 185 от същия закон се налага глоба от 20 лв. в останалите случаи на неправилно разположение на пътното превозно средство на пътното платно. Искам още веднъж да Ви уверя Вас и гражданите, че в Министерството на вътрешните работи сме за правно регламентиране на този вид нови моторни превозни средства, но не сме против развитието на по-екологичния транспорт. Като институция категорично подкрепям бъдещето, което вече е пряко свързано с електрическите двигатели, щадящи околната среда. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Маринов. Заповядайте, господин Гьоков, за реплика.

че МВР осъзнава, че тези, както казах, екологични, леки, удобни за придвижване в градска среда возила са с бъдеще като алтернативен начин за придвижване в града и като част от възможностите за подобряване на качеството на въздуха. Преди малко беше въпросът ми към министър Ананиев на здравеопазването, че българина го мори замърсеният въздух, включително и от превозните средства. Видях публикуваното на страницата на Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“ на 17 септември тази година за обществено обсъждане предложение за Регламент за движение на електрическите тротинетки. Този регламент за движение на електрическите тротинетки на практика е Закон за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата. Запознах се в детайли с този документ. Проведох срещи и разговори с много собственици и ползватели на електрически тротинетки тротинетки или както там се наричат в документа – индивидуални електрически превозни средства. Трябва да Ви кажа, че в голяма степен те одобряват тези промени, които регламентират движението на тези индивидуални електрически превозни средства, накратко тротинетки, и смятат, че така стават пълноценен участник в движението по пътищата. Пак казвам, с всичко, което казахте, съм съгласен и и благодаря за отношението по проблема и по въпроса, но на мен ми се искаше да може да заявите от тази трибуна, че докато влязат тези промени в тази регламентация, първо, ще отмените всички наложени до момента глоби, които не са в духа на публикуваното за обществено обсъждане

придържат към публикуваните за обществено обсъждане предложения, докато влязат в сила. Просто да се придържате към тях. Благодаря Ви за отговора. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Гьоков. Заповядайте, господин Министър, за дуплика.

Вашата дуплика по отношение на наложените санкции аз в качеството си на министър нямам правомощия да отменя такива санкции. Те се прилагат от съответните полицейски органи и се спазва административният ред. По отношение на това да не прилагаме към момента действащия Закон за движение по пътищата бих задал въпроса: да, придвижването е вид нарушение, но ако вследствие на това придвижване настъпи пътнотранспортно произшествие с пострадали, и не дай си боже и по-тежко, тогава какво да направим? Така че в момента наистина сме в една ситуация, в която настъпва бъдещето. За съжаление, винаги по-бавно реагира законодателството, но аз се надявам това да стане в кратки срокове, така че всички, които имат ангажимент към този проблем, да се чувстват от страната на закона. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Маринов. Преминаваме към питане от народния представител Антон Кутев относно политиките на Министерството на вътрешните работи за гарантиране на конституционните права на гражданите. Заповядайте, господин Кутев, да развиете питането си. уважаеми господа министри, дами, колеги! Питането ми е във връзка с проведената на 9 септември 2019 г. акция по

и защо трябва разпитът да стане през арест? Защо трябваше в 7,00 ч. сутринта на някой професор – защото ставаше дума за бивши депутати, за издатели, за журналисти, за професори филолози – на професор филолог Ваня Добрева,

два проблема – те са доста, но аз нарочно съм говорил за конституционните права на гражданите, защото първият проблем се съдържа в чл. 4, ал. 2 от Конституцията, където се говори, че Република България гарантира живота, достойнството и правата на личността и създава условия за свободното развитие на човека и на гражданското общество, доколкото „Русофили“ е гражданска организация. Член 38 от Конституцията казва: „Никой не може да бъде преследван или ограничаван в правата си поради своите убеждения, нито да бъде задължаван или принуждаван да дава сведения за свои или чужди убеждения.“

така и не разпознах шпионажа в цялата работа и си даваме сметка, предполагам, че всичко това ще завърши в Страсбург и не в полза на държавата. Вече сме виждали такива дела, но нека да не предпоставяме и да видим как ще се развият нещата. Във връзка с всичко това моето питане към Вас е: какви са политиките на Министерството на вътрешните работи за гарантиране на конституционните права на гражданите?

Основните ни функции и задължения са продиктувани от принципи, сред които са спазване на Конституцията и законите на страната, обективност, публичност и отчетност на дейността и постигнатите резултати. При изпълнение на своите задължения полицейските служители се водят от безпристрастност, политически неутралитет, зачитане на достойнството на гражданите и гарантиране на конституционните им права. В конкретния случай, за който се отнася питането, действията на МВР са законосъобразни и са извършени под надзора на прокуратурата органът, на който е възложено да следи за спазване на законността в страната – чл. 127, ал. 1 от Конституцията. На 9 септември На 9 септември 2019 г. служители от Столичната дирекция на вътрешните работи са участвали в действия по разследване, огледи, претърсване и изземване, лични обиски и други, възложени с постановление на Специализираната прокуратура по досъдебно производство № 133/2019 г. по описа на следствения отдел при Специализираната прокуратура. То е образувано за престъпление по чл. 105, ал. 1, предложение второ от Наказателния кодекс. Процесуално-следствените действия са извършени на територията на градовете София, Перник и Брезник. При условията на чл. 72 и чл. 73 от Закона за МВР със заповед са задържани осем лица Вие сам знаете, че при всяко ограничаване на правото на свободно придвижване на гражданин се издава заповед от полицейския орган, което всъщност е начин да дадем право на задържаното лице да ползва правата си и да обжалва по административен ред. Ние сме длъжни при всяко едно ограничаване на правото на свободно придвижване да издаваме такава заповед за срок до 24 ч. В рамките на срока на задържането лицата са конвоирани до сградата на следствения отдел към Специализираната прокуратура и предадени на следствените органи, които в конкретния случай са компетентни да продължат работа с лицата.

Благодаря, уважаеми господин Маринов. Заповядайте, господин Кутев, за уточняващи въпроси. АНТОН КУТЕВ

Аз лично не съм достатъчно голям специалист във Вашата област, за да мога да разгранича къде е проблемът – дали има проблем в прокуратурата, в ДАНС, или в МВР. Доколкото знам трите служби заедно сте организирали съответното нещо,

но на фона на всичко това Вие правите де факто арест на хора, които не подлежат изобщо на подобно третиране. Пак се връщам, че не може един професор филолог като Ваня Добрева на практика да бъде арестувана, като Ви трябва за разпит? Аз не разбрах защо не я извикахте. Нямаше ли да дойде? Подозирахте, че Ваня Добрева или Юрий Борисов – издател и журналист, между другото е издател и на „Монд дипломатик“, освен че е русофил, тоест там очевидно има различни неща като визия за света, защо не ги извикахте, за да дойдат? Защо трябваше да отидете и да ги събудите в 7,00 ч. сутринта с полицията и да ги отведете в районните? Това категорично не е част от разследване – под предлог, че Вие разследвате шпионаж, всъщност притискате политически хора заради убежденията им. Именно затова цитирах чл. 38 от Конституцията, защото това е проблемът.

това е абсолютно недопустимо! Затова Ви питах какви са политиките, защото тук не става дума за конкретния акт, а става дума за това как да сме сигурни, че в това общество никой няма да бъде преследван за убеждения. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господи Кутев. Заповядайте, господин Министър, за отговор. Уважаеми господин Председател на Народното събрание, уважаеми господин Кутев, дами и господа народни представители! Политиките са точно такива – да спазваме буквата на закона. В случая, пак обръщам внимание, действията на Министерството на вътрешните работи са продиктувани от съответното постановление и законов повод, издаден от следствения отдел на Специализираната прокуратура. В това постановление са описани съответните действия, които полицейските органи трябва да извършат. Извършвайки тези действия, ние спазваме Закона за МВР, който казва, че на всяко едно лице, на което бъдат нарушени правата за свободно придвижване, трябва да се издаде заповед за задържане до 24 часа. Обръщам внимание, че това всъщност е документът, който дава възможност на лицето да обжалва тази заповед по административен ред. Пак казвам, че в тази си дейност органите на МВР са спазили изключително закона, както и отношението към лицата, срещу които са били насочени. По отношение на политиката, точно това е политиката – да спазваме закона. Не винаги, когато се провежда и се действа по извършване на процесуално-следствени действия, абсолютно винаги се издават такива заповеди на лицата, на които временно са им били ограничени правата.

и на колегите, и на изпълнителната власт, че всеки от нас, заемайки някаква длъжност, има ветрило от възможности. Аз знам, че в силови ведомства като Вашето тя е по-малка. Знам, че Вие имате определен ред и йерархия, които трябва да се спазват и че Вие не можете да си позволите никакви отклонения, но знам, че това, което виждам, е очевидно и за мен, а според мен и за 90% от българските граждани, че то е определено политическо въздействие. Пак Ви казвам, аз не твърдя, че парламентарният контрол е механизъм, по който аз мога да Ви извикам. Не мога да извикам главния прокурор или шефа на ДАНС. Това е механизмът на държавата и като викам Вас и Вие ми казвате: „Ама, ние всичко сме си изпълнили, не е при нас“ – е, не знам къде е. Резултатът е, че от осем почтени хора, срещу които прокуратурата няма повдигнато обвинение,

Това е начин на третиране, който е само на крачка от това след време да бъде използван по много различни начини, и ние с Вас като участници в този процес трябва да намерим нашите начини на съпротива,

Това е въпрос на нашата отговорност, на всеки един от нас, стоейки на банките на властта, независимо на кое ниво сме. Много моля да си направите изводите за това кое е възможно и кое не е. Разбирам, че Вашата конкретна работа е строго йерархична, че Вие имате отговорности, които са специфични, че Вие сигурно не можете да излизате извън тях, но ако продължим по същия начин, това ще се случи и с други хора, а това ще доведе до тежки проблеми за демокрацията в България. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Кутев. Преминаваме към следващия въпрос от народния представител Иван Валентинов Иванов относно миграционен натиск по българо-турската граница.

няколко неща. Разбира се, тази тема отдавна не беше влизала в дневния ред, но очевидно темата е актуална. На първо място, моят въпрос е продиктуван от това, че имаме една ситуация с това Споразумение между Европейския съюз и Република Турция, като днес и господин премиерът загатна в парламентарния контрол, че очевидно има проблеми. Очакваме такъв проблем. На второ място, моят въпрос е продиктуван и от изявленията на господин вицепремиера Каракачанов, който отговаря за националната сигурност, и каза, че очевидно се случва нещо по границата и армията има готовност да изпрати мигновено 2000 души, които да реагират. Това буди не само моето любопитство, но и на медиите, защото имаше републикации по този въпрос. Мисля, че е съвсем редно тук да да ни отговорите: с какъв интензитет е нелегалният и законодопустимият миграционен поток на българо-турската граница през месеците юли, август, септември на 2019 г.? Какви мерки се вземат към днешна дата, за недопускането на нелегални емигранти на територията на Република България? Имате ли данни за предстоящо увеличаване на нелегалните емигранти през следващите месеци, разбира се, на база на тази информация, която беше изнесена от от трибуната от министър-председателя, защото знаете, че тази тема е изключително болезнена? В минали периоди сме имали много сериозен миграционен натиск и това предупреждение на турския президент, че не спазвайки уговорките си с Европейски съюз, ще пусне този поток от мигранти, на който сме били свидетели през годините. Дали в момента сме изправени пред подобна заплаха и каква е готовността, разбира се, на държавата да реагира в тази ситуация? Благодаря.

Уважаеми господин Председател на Народното събрание, уважаеми господин Иванов, дами и господа народни представители! През месеците юли и август и до средата на месец септември 2019 г. по подадена от българските гранични патрули информация до турските гранични власти са задържани общо 119 лица на съседна територия. След като са установили наличието на български патрули и постове по линия на границата, други 816 лица самостоятелно са се завърнали във вътрешността на Република Българските гранични власти са задържали общо 63 лица, незаконно преминали границата. За сравнение със същия период на 2018 г. се наблюдава намаление с около два пъти на броя на задържаните лица и опитите за незаконно навлизане на територията на страната. По подаден сигнал от българските гранични патрули турските гранични власти са задържали 365 лица на съседна територия, а други 2105 лица самостоятелно са се завърнали във вътрешността на Република Турция. Служителите на „Гранична полиция“ са задържали 113 лица. За противодействие и снижаване нивата на миграционен натиск на българо-турската граница се прилага комплекс от охранителни и оперативни мероприятия, отчитайки неговата сила и интензитет. По-важните са: от началото на 2019 г. е продължено провеждането на специализирана полицейска операция за противодействие на незаконната миграция, като същата се реализира в съответствие с утвърден от главния секретар на МВР план,

за установяване и задържане на нелегални емигранти в съпределната територия; изграденото в края на 2017 г. временно възпрепятстващо съоръжение по цялата дължина на българо-турската граница над 235 км оказва съществен възпиращ ефект по отношение на предприетите опити за незаконно навлизане на територията на страната; активно се използва интегрираната система за наблюдение, изградена по границата с Република за обезпечаване на граничното наблюдение се използват допълнителни технически средства и системи – мобилни системи за наблюдение, осъществяват се полети с хеликоптерите на Специализирания отряд за въздушно наблюдение към „Гранична полиция“, излъчват се гранично-полицейски наряди, осигурени са ръчни термовизионни камери, преносими системи за наблюдение и прибори за нощно виждане. Активна подкрепа от граничното наблюдение на българо-турската граница оказва и Европейската агенция за гранична и брегова охрана Frontex. В условията на съвместна операция гъвкави и оперативни дейности по югоизточните граници се командироват сили и средства от други държави – членки на Европейския съюз. Министерството на вътрешните работи няма данни за предстоящо увеличаване броя на нелегалните емигранти, опитващи се незаконно да влизат на територията на страната с оглед на метрологичните условия – късна есен и наближаваща зима. Искам да Ви уверя, че Министерството на вътрешните работи съумява надеждно да гарантира обществения ред и сигурност – основен приоритет в политическата програма на Политическа партия ГЕРБ, и повишаване капацитета на охраната на държавните граници чрез комплекс от мерки и активно сътрудничество със съседните държави.

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Малко останах шокиран от част от Вашето изказване. Мислех, че Вие сте непартиен министър и едва ли Министерството на вътрешните работи е собственост на Политическа партия ГЕРБ. Надявам се да се коригирате в репликата си. По отношение на отговора Ви, на първо място, искам да разбера къде е действителната истина, защото по информация от Министерството на вътрешните работи, с която разполагам,

преди седмица-две, всички бяхме свидетели в мрежата как изтичаха кадри – с една стълба мигрантите си минават, все едно влизат в съседния двор. В тази връзка, моля да бъдете по-обективен и да разберем къде е истината – това, което каза министър-председателят, или това, което казвате Вие? Пак Пак апелирам: бъдете професионалист, работете в Министерството за българските граждани, а не за една политическа партия. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Иванов. Заповядайте, господин Министър, за дуплика. Уважаеми господин Председател на Народното събрание, уважаеми господин Иванов, уважаеми дами и господа народни представители! По първия въпрос аз съм министър в правителството на господин Бойко Борисов и като такъв изпълнявам програмата на Политическа партия ГЕРБ в управлението и залегналите в нея приоритети, които касаят Министерството на вътрешните работи. По отношение на данните, които изнесохте, отново ще обърна внимание: моята информация беше само за българо-турската граница. Данните, които Вие имате, са общо за границата ни, включително и вътрешната граница, която е с Гърция. Не ми стигна времето да продължа, но ще Ви обърна внимание, че процесите, за които Вие говорите, всъщност са факт благодарение на изграденото изграденото съоръжение. Ние ефективно противодействаме на тези процеси, което обаче ги насочва по посока на по-трудната за охрана турско-гръцка граница. Естествено, когато в Гърция има проблем с незаконната миграция, той важи и за нас, тъй като знаете между Гърция и България има сухоземна зелена граница, която обаче няма изградено съоръжение, и няма как да има, тъй като сме страни – членки на Европейския съюз. съюз. В продължение на това, ще потвърдя думите на премиера. Преди да дойда за контрола, имах среща с новия министър по политиките на миграцията на Гърция. Поканих го на първата среща на министрите във тъй като проблемът наистина е сериозен. С него обсъдихме и какви инициативи трябва да предприемат България, Гърция и Кипър, тъй като сме държави в един регион и сме в трудна ситуация. Наистина до 11 ч. бяха преминали незаконно турско-гръцката граница 440 лица, което е изключително притеснително. Уверявам Ви, че съоръжението наистина върши сериозна работа. Лицата, които доброволно са се върнали, са в следствие точно на ефективността на това съоръжение и смятам, че работим в правилната посока. За съжаление, има обективни причини, които са извън територията на България, извън политиката на България, включително и трудно за влияние от политиката на Европейския съюз, които са някъде далеч в трети страни и които ние се мъчим чрез двустранни споразумения и срещи да балансираме. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Маринов. С това се изчерпват и въпросите към министъра на вътрешните работи. Предстоят девет въпроса към министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова. Започваме с въпрос от народния представител Джевджет Чакъров относно необходимостта от предприемане на спешен и неотложен ремонт, реконструкция и рехабилитация на третокласен път „Юговски разклон – Лъки“, III-861, Бачково – Хвойна, Югово – Лъки – Джурково – местност Здравец

Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Аврамова, обръщам се към Вас за пореден път във връзка с изключително лошото състояние на третокласен път „Юговски разклон Лъки“, Джурково – местност Здравец – местност – Момина вода – местност Рожен, в община Лъки, област Пловдив, до границата с област Смолян. Както нееднократно съм посочвал и в предишни мои въпроси към Вас и преди това, този път е единствената връзка на община Лъки с областния център и вътрешността на страната. По принцип пътят, особено след валежите през месеците май и юни, а и преди това, е бил в изключително лошо състояние и се нуждае от спешен и неотложен ремонт, реконструкция и рехабилитация. съм преди това пред Вас и пред цялата общественост питанията от страна на общината и лично на кмета на община Лъки, както и на бизнеса там не само към мен, а и към другите народни представители от област Пловдив за необходимостта и неотложността, с оглед на рисковете, които крие, и дай боже да няма произшествия, които да бъдат със сериозни последици. В тази връзка моят въпрос към Вас е: предвиждат ли се спешни и неотложни ремонти, реконструкция и рехабилитация на този път?

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Чакъров, уважаеми госпожи и господа народни представители!

Щетите се отстраняват по договора за текущ ремонт и поддържане като ориентировъчната стойност на необходимите дейности е около 50 000 лв. с ДДС. Отделно от това експлоатационното състояние на участъка от км 5+416 до км 5+574 вляво е влошено в резултат от падналите проливни валежи от дъжд в посочения период. Опасният участък се намира между две последователни хоризонтални криви след село Югово. Той е в предаварийно състояние. Придошлите повърхностни води са причинили свличане на банкета и са подкопали пътното тяло. Специалистите от Областно пътно управление – Пловдив, са констатирали частично разрушение на конструкцията на пътя, свлечен банкет и насип от страната на откоса, надлъжни пукнатини на ширина една лента, висяща ограничителна система за пътища – 5 звена по 4 м дължина. През по голямата част от трасето на пътя преминава оптичен кабел, обслужващ „Национална система 112“ на Министерството на вътрешните работи, който е застрашен от повреда при продължаване на геоложките процеси. По информация от Областно пътно управление – Пловдив, при следващи проливни валежи и преовлажняване на откосите на пътя съществува реална опасност от свличане на ската и пътната конструкция при повредения банкет и слегнало пътно тяло. Във връзка с гореизложеното и във връзка с Вашия въпрос и притесненията Ви относно този път и с цел опазване живота и здравето на хората, използващи републиканските пътища, експертите от Областно пътно управление – Пловдив, своевременно са изготвили документация, която е изпратена в Агенция „Пътна инфраструктура“, за предприемане на действия пред Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет за предоставяне на целеви средства от републиканския бюджет за възстановяване на нанесени щети, настъпили при бедствия или констатирано опасно състояние на участъци от републиканската пътна мрежа. Необходимите средства са в размер на 389 984,62 лв. с ДДС. През месец август Агенция „Пътна инфраструктура“ е стартирала процедура по одобрение на подготвената документация и е възложено на поддържащата фирма изготвянето и изпълнението на технологичен проект за укрепване на компрометирания участък, като очакваме строителните дейности да стартират до края на този месец. По отношение изработването на техническия проект за основен ремонт и частична реконструкция на обекта път III-861 Югово – Лъки – Здравец от км 0 до км 31+040 и упражняване на авторския надзор по смисъла на Закона за устройство на територията и действащите подзаконови нормативни актове, на всички части на техническия проект, възложени на фирма изпълнител след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка, бих искала да Ви информирам, че е изработен и допълнен втори междинен етап от проекта. Този етап обхваща освен изработката на техническия проект за основен ремонт и реконструкция, и изработване на подробен устройствен план – Парцеларен план. Приемането на правилно техническо решение от гледна точка на удовлетворяване изискванията на трафика, който в момента ползва този маршрут, като се отчитат тенденциите за превръщането му в алтернативен маршрут на път II-86 се оказа предизвикателство за експертите. Беше нужен мотивиран и подробен анализ на ползите и разходите при реализация на проекта с оглед намиране на балансирано решение, от една страна, поради големите капиталовложения за пълна реконструкция на пътя и значителните площи за отчуждаване, а, от друга страна, постигане на задоволителни от гледна точка на безопасност на движението технически параметри за път III-861. Именно затова възложителят подходи внимателно към прегледа на представения проект и изиска от изпълнителя да бъдат предоставени допълнителни решения. Предстои разглеждане на допълнения втори междинен етап от проекта на експертен технико-икономически съвет към Агенция „Пътна инфраструктура“ и след окончателното приемане на проекта от възложителя и одобряване на подробния устройствен план

…на съответствието със съществените изисквания към строежите, включително технически контрол по част „Конструктивна“ на проекта. Следват отчуждителни процедури, които отнемат, знаете, значителен времеви период, и след тяхното приключване можем да издадем разрешение за строеж

е тревожна ситуацията по отношение на този път и се налагат спешни мерки. Искрено се надявам, че накрая на този месец ще стартират ремонтните дейности.

би желал. По отношение на процедурата, която представихте, видно е, че се работи. Апелът ми е това да стане по-ускорено, защото и в тази част, и на този тип пътища трябва да се обръща внимание, още повече че тук потребността е много сериозна. От областната управа имаме информация, че инвестиционният процес в община Лъки ще бъде много сериозен. Бизнесът изцяло подкрепя реализацията на този проект, но той е оправдан с оглед и на следващия въпрос, който ще Ви задам. Нека да създадем условия за добър бизнес, добро икономическо развитие и за възможност за добра достъпност на всички региони с оглед на обезлюдяването, което наблюдаваме. Бих Ви помолил, ако можем да знаем индикативно проектиране всички тези процедури на какъв времеви етап, рамка биха се придвижили, така че да се стигне до строителното разрешение? Добре е да се строят магистрали, дано оттук нататък по-качествено да се строят, а също така да има строителство на подобен тип пътна инфраструктура в нашата страна. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Чакъров. Желаете ли дуплика, госпожо Министър? Заповядайте. Уважаеми господин Председател, ще бъда съвсем кратка, за да компенсирам времето от моя отговор. Уважаеми господин Чакъров, разбира се, че безопасността за движение по републиканската пътна мрежа, както и по общинските пътища е основен приоритет за всички нас – и за Вас като народни представители, и за нас като правителство е основен приоритет. Стараем се с оглед ограничените средства на Агенцията да приоретизираме пътищата в България, които трябва да бъдат направени, да осигурим проходимост както по магистралите, така и по другите второкласни и третокласни пътища. Аз Ви уверявам, че този път е важен. Ние го осъзнаваме и аз го осъзнавам, така че ще бъдем максимално бързи в процедурите, които трябва да проведем съгласно Закона. Благодаря Ви. Благодаря, уважаема госпожо Аврамова. Следващ въпрос отново от народния представител Джевдет Чакъров относно политиката за спиране обезлюдяването в малките населени места. Заповядайте да развиете въпроса, господин Чакъров.

медиите съобщиха, че на Международна архитектурна конференция Вие сте заявили, че сега основна задача на правителството е да спре обезлюдяването и да се създадат по-добри условия на живот в малките населени места, защото продължава свръхурбанизацията и в скоро време ние да не се окажем в ситуацията на някои съседни на 30, 40 до 50% от населението да бъде концентрирано само в няколко големи градове, а в страната тенденцията е това да бъде в градове – близо 30% и нагоре да живеят в шест града с население над 100 хиляди души. В тази връзка моите въпроси към Вас са: Планира ли се създаването на специална програма за спиране на обезлюдяването на малките населени места? Ако да, бихте ли посочили основните акценти в нея? Второ, какви конкретни мерки предвижда да реализира Министерството на регионалното развитие и благоустройството и в какви срокове за спиране на обезлюдяването в малките населени места? В какви проекти конкретно ще се инвестира? И трето, какви ще са източниците за финансиране на мерките за спиране на обезлюдяването на малките населени места и в какъв размер? Само Ви припомням, че предизборно ПП ГЕРБ бяха обявили, че относно малките и средни населени места ще има специални политики, даже беше посочена една много сериозна финансова рамка, така че да има инвестиции и в инфраструктура, а това изцяло корелира с това, което Ви питам. В това отношение: каква е позицията на Министерството и какво бихте ни представили,

Териториалното разположение на населението се определя от естествения прираст, както и от вътрешната и външната миграция. По официални статистически данни в края на 2017 г. в градовете живеят 5 181 755 души, или 73,5%, а в селата – 1 868 279 души, или 26,5% от населението С население над 100 хиляди души са шест големи града, в които живеят 34,1% от населението на страната. Министерството на регионалното развитие и благоустройството определя политиката за регионално развитие, която има пряк ефект върху демографията, но не следва да се прилага изолирано, тъй като демографските проблеми са общи, имат хоризонтален характер и налагат предприемане на мерки от всички политикоправещи структури и ведомства, имащи отношение към демографското развитие. Националният механизъм за координация и мониторинг на изпълнението на хоризонталната, междуинституционална и междусекторна демографска политика се осъществява чрез създадения Национален съвет по демографска политика към Министерския съвет. Приоритетните направления и задачи в областта на демографската политика са формулирани в Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България 2012 – 2030 г. и са насочени към реализиране на стратегическата цел за забавяне темповете на намаляване на броя на населението с тенденция за стабилизирането му в дългосрочен план и осигуряване на високо качество на човешкия капитал, включващ хората с тяхното здравословно състояние, образованост, квалификация, способности и умения. Прилага се интегриран подход за максимално обхващане на демографските проблеми. Основната цел на работата в сферата на демографската политика е ограничаване на негативните въздействия

на нов подход при изработването и прилагането ѝ, като предвижда синхронизиране и по-тясно обвързване на стратегическото планиране на регионалното развитие с програмирането на европейските фондове. Като резултат от новия подход в регионалната политика се очаква и намаляване на дисбаланса в развитието както на вътрешнорегионално, така и на междурегионално ниво, което ще допринесе за създаване на предпоставки за по-добри условия за живот в населените места, респективно за намаляване на темповете на обезлюдяване и миграционните процеси. Новият подход в прилагането на политиката за регионално развитие ще се осъществява и чрез разработването на стратегическите и програмни документи за периода след 2020 г., като ще се отчете не само наличието на големи диспропорции в развитието на българските райони, но и ще се очертаят подходящи мерки за тяхното преодоляване. Предвижда се стратегическите документи да са с ясна насоченост и фокусирани върху специфични цели с повишена съдържателност, ефективност и приложимост, тясно ориентирани към нуждите и спецификите на конкретните територии.

Благодаря Ви. Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Министър, няма как да изразя удовлетвореност от отговора Ви с оглед на това, че това, което Вие казахте, е така и Ви уверявам, че ние сме запознати, включително и аз, с това, което представихте. По-скоро от Вас очаквах с оглед на заявеното през месец май, да има малко по-голяма конкретика, за каквато бих Ви помолил. Далеч съм от мисълта, че даже с това, което Вие бихте направили с Министерството на околната среда и водите по отношение на инфраструктурата, че това ще е панацея, така че да задържим хората, но надявам се, че сте съгласни, че по този начин бихме създали условия, каквито биха привлекли даже и млади хора да останат там и някои даже да се връщат в тези населени места. България би била много по-красива, ако тази пропорция, която представихте, тя далеч не е от най-добрите по

своите компетенции, формират политики, които трябва да прилагат, и то успешно, за да спрем процеса на обезлюдяване на малките и средните населени места. Наистина се надявам тези документи, както разбрах от Вашето изложение, предстои тепърва да бъдат подготвени. Заслужава си, няма значение кой е управляващ, кой опозиция, тези документи да бъдат изпълнени със съдържание, да бъдат ефективни, да се направи в една широка дискусия и дебати и те да бъдат ефективни, работещи, действащи без оглед на това кой е управляващ занапред, така че условията за живот, качество и стандарт да бъдат нормални и в големите, и в малките и средните населени места. На този етап считам, че има много неща, които трябва да бъдат

считам, че ние, политиците, сме много длъжни и задължени да направим всичко това заедно. Надявам се да има по-голяма конкретика в перспектива и от Ваша страна като министър. Би било добре да чуем точно какви стъпки предстоят, уважаема госпожо Министър. Благодаря.

господин Председател! Уважаеми господин Чакъров, в допълнение на това, което казах до момента, ще заявя, че се предвижда новата Оперативна програма за регионално развитие да бъде с фокус върху териториалната цел и да се работи в посока засилване ролята на регионалното ниво при вземането на решения. Тоест да се насърчи гражданското участие и подходът от долу нагоре при определяне на ключовите

така че да можем да обхванем цялата територия, всички региони и да намерим правилните проекти – тези, които ще доведат до икономически растеж на целия регион и на всяко едно населено място. Ще бъдем прозрачни в определянето на всички стратегически документи, така че ще имаме възможност да ги коментираме с Вас в следващите месеци. Благодаря. Благодаря, уважаема госпожо Аврамова. Трети въпрос от народния представител Джевдет Чакъров относно доизграждане на път Белица – Загражден от км 10+430 до км 18. Заповядайте, господин Чакъров.

съм се обръщал и към Ваши предшественици относно пътя Белица – Загражден. Този пътен участък е с дължина от 7,6 км

Така или иначе този път не е достроен, а включва комуникация със село Белица, след село Белица – община Лъки, към селата Загражден, Давидково, Вълчан дол, Глогино, Планинско, Рибен дол, Баните, Две тополи и други, които се намират на територията на Пловдивска и Смолянска област. За съжаление, спира не само икономическото развитие на тези населени места, но и нормалният контакт, защото пътят е много затруднен, особено зимно време, и след валежи и свлачища, които се получават, почти е непроходим. е непроходим. Няма да се аргументирам много обстойно защо е необходим този път. И други колеги от областите Пловдив и Смолян са задавали въпрос към Вас относно строителството на пътя, но искам да припомня, че в отговор на парламентарен въпрос на 1 февруари 2019 г. Вие обявихте, че на 4 декември 2018 г. е възложена обществена поръчка и е подписан договор за инженеринг за доизграждането на пътя с конкретни параметри – няма да ги посочвам, те се знаят и са публично достояние, за проектиране и за строителство за изпълнение. Надявам се, че всичко това е в ход са осигурени средства, за да се построи най-накрая този път, защото наистина е много важен и буквално би съживил региона и населените места, които посочих.

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Шопов, уважаеми госпожи и господа народни представители! съгласно договора, сключен между Агенция „Пътна инфраструктура“ и Дружеството „ИСА 2000“ ЕООД за инженеринг на път III-8611 Белица – Загражден от км 10+430 до км 18 на територията на област Пловдив, изпълнителят следва да извърши проучвателно-проектантски работи, да изработи технически проект и да изпълни строително монтажните работи. В рамките на срока, определен за проектиране, изпълнителят извърши нужните проучвателно-проектантски работи и изработи технически проекти за обекта. Проектната документация беше внесена в Агенция „Пътна инфраструктура“ и след разглеждане от експертите на Агенцията бе установено, че тя не отговаря на изискванията на възложителя, посочени в заданието за проектиране. Агенцията уведоми изпълнителя за констатираните несъответствия и върна проекта за корекция и допълване. Очакваме в най-кратък срок изпълнителят да представи окончателната проектна документация за ремонта на пътя на територията на област Пловдив и след нейното одобрение ще стартират всъщност строително монтажните работи. Това е обект, за който има осигурени бюджетни средства в размер на близо четири милиона лева. По отношение на участъка от третокласния път в област Смолян. Агенцията е предприела действия и е възложила ремонтни работи в отсечка с дължина

като ремонтът трябва да бъде завършен до началото на месец ноември тази година. За неговото изпълнение са осигурени бюджетни средства в размер на 732 хил.

идва зимен период и да не стане така, че като се започне отново, да има компрометиране на строителството. Така че тези средства да отидат по предназначение и да се постигне целта за изграждане на пътна инфраструктура такава, каквато е необходима и се полага.

красива. Освен това да не забравяме, че освен бизнеса, освен населението, което живее там, над Лъки е и Кръстова гора. С оглед на

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Чакъров, това е един от особените случаи в нашата работа, в който има осигурено финансиране и реално не можем да започнем строителни дейности. Искам да ви уверя, че в случай че изпълнителят не представи окончателна проектна документация, Агенция „Пътна инфраструктура“ ще разглежда варианти за законосъобразно разрешаване на проблема и възлагане на необходимите дейности във възможно възможно най-кратки срокове, така че да изпълним ангажимента, който сме поели към гражданите, и да оправим тази отсечка между Белица и Загражден. Благодаря. Благодаря Ви, уважаема госпожо Аврамова. Преминаваме към въпрос от народните представители Станислав Владимиров и Владимир Бонев относно състоянието на язовир „Студена“. Господин Бонев, заповядайте да развиете въпроса. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаема госпожо Министър, уважаеми народни представители! Язовир „Студена“ осигурява над 90% от водоснабдяването на община Перник. Съоръжението е изградено в средата на 50-те години на ХХ век, а обемът му е 25,2 милиона кубични метра. За времето от пускането му в експлоатация до днес язовирът продължава да е основният водоизточник на град Перник и на населените места на територията на община Перник. Въпреки обилните дъждове през пролетта и в началото на лятото от няколко седмици перничани системно остават без водоподаване за повече от 24 часа. В някои от кварталите на Перник и селата от общината, когато има вода налягането е толкова ниско, че чешмите стават неизползваеми. При оглед на място установихме, че количеството вода в язовир „Студена“ е намаляло драстично и там, където се предполага, че би следвало да има водни обеми, в реалност има тревиста растителност. Перничани са поставени под скрит, а може би вече и явен воден режим поради обстоятелството, че в рамките на няколко дни част от населението на по-малките села нямат и вода. Никой не обяснява на съгражданите ми защо чешмите им остават сухи за толкова големи периоди от време. В тази връзка, госпожо Министър, въпросът ми към Вас е: какво е състоянието на язовир „Студена“? Какво е количеството на водата в язовир „Студена“? Какви мерки ще предприемете за нормалното водоподаване в населените места както за град Перник, така и за селата около Перник? Благодаря Ви. Благодаря, уважаеми господин Иванов. Заповядайте, госпожо Министър, за отговор Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Бонев, уважаеми господин Владимиров, язовир „Студена“ е построен в периода 1953 – 1955 г. Предназначен е за осигуряване на питейна вода за населението на град Перник, град Батановци и прилежащите села, както и за промишлено водоснабдяване. Язовирната стена е бетонова с височина 53 м и дължина по короната 259 м. С финансиране чрез инвестиционен заем от Световната банка и съфинансиране от държавния бюджет се извършва рехабилитация на язовирната стена, с която ще се продължи експлоатационния ресурс и сигурността на язовира, особено отчитайки комплексната му значимост за региона, като стойността на строително монтажните работи е 32 млн. лв. Тъй като за жителите на Перник и Батановци няма друго алтернативно захранване с вода за питейни нужди, рехабилитацията на водния откос на язовира се изпълни под вода от водолази без прекъсване на водоподаването към потребителите. Към момента строителните дейности по стената са завършени, реконструкцията на водоземната кула ще започне месец октомври. Ниските нива на водата в язовирното езеро не са свързани със строително-монтажните работи по съоръженията, а са в резултат на продължителното засушаване и липсата на валежи на територията на водосборната област през това лято. В момента котата на водното ниво е 828 метра, при кота преливен ръб 840 метра. Общият обем на язовира е 25 милиона кубически метра, а наличният обем към момента е 10 милиона кубически метра. Поради продължилата суша и образувалите се сериозни пукнатини в почвата наистина има нарушаване на връзките на водопроводите, увеличаване с над 150 на авариите спрямо предходния период. Технологичното време за отстраняване на повредите и напълване на системата е причина и за зачестилите спирания на водоподаването към някои квартали на населените места. Водите от комплексните и значими язовири се използват на база утвърден от министъра на околната среда и водите график. В графика за месец септември е отчетено за цялата страна, че наличните завирени обеми в язовирите през месец август са намалели чувствително спрямо предходния месец, но е посочено също така, че всички язовири за питейно-битово водоснабдяване са с обеми, достатъчни да обезпечат нуждите на водоползвателите през месец септември.

на стойност 106 млн. лв. Близо 40 млн. лв. от тези средства са за обекти, с които ще се направи подмяна на водопроводи и като резултат ще се намалят и прекъсванията на водоподаването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

Министър, във Вашия отговор се опитахте да изместите фокуса върху проблема, който Ви акцентирахме

Затова Ви казах, че ние очаквахме тук с Вас да обсъдим един проблем, който стои пред перничани – вижда

а пък сведението, което ние имаме от Перник, е, че вече водата в язовир „Студена“ е някъде около 8 милиона. При месечен обем, който се ползва за нуждите на община Перник – около милион и половина, това означава, че в рамките на месец-два ще изпаднем в доста по-сериозна криза от момента, в който ние имаме скрит воден режим, както каза и колегата Бонев. Цитирахте, че това е суха година. Данните, които ми предостави Вашият колега, са, че за месец юни във водосборната област, която Вие цитирахте, са паднали 153 литра на квадратен метър. Това е огромно количество. Тук не трябва да се оправдаваме, както доста често администрацията се опитва да се оправдава със субективни фактори, а трябва да търсим обективните причини дали язовир „Студена“ е бил управляван

по-конкретно да ни обясните: какви мерки ще предприемете Вие; добре ли се управлява язовир „Студена“; подходящ ръководен кадър ли е директорът на ВиК, защото той е с образование, което не е сходно с това, с което трябва да заема този пост; има ли виновни във ВиК дружеството в Перник, за да изпадне Перник в тази водна криза, която е в момента; и какви ще бъдат Вашите действия? Моля Ви за по-конкретни отговори. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря Ви, уважаеми господин Владимиров. Заповядайте, госпожо Министър, за дуплика.

Всеки инженер – топлотехник или ВиК инженер, може да Ви каже, че при всяка авария, която се е получила по водопровод или топлопровод, тъй като те работят под налягане, всяко пускане и спиране, когато имаме стара и амортизирана мрежа, води до своеобразни хидравлични удари и това увеличава броя на авариите. Искам да подчертая, че проблемът с намаляване на водните количества наистина е проблем за цяла България поради трайното засушаване. Ако Вие имате конкретни данни за недобро управление на язовира, с каквито аз не разполагам, моля да ми бъдат предоставени – ще направя проверка по този Ваш сигнал.

Преминаваме към следващия въпрос – от народния представител Николай Тишев, относно влагане на нерегламентирани материали при строителството на пътя Бургас – Слънчев бряг. Заповядайте, господин Тишев, да развиете въпроса си Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! С искане на „Бургаспътстрой“ АД Общинският съвет на община Поморие, по предложение на кмета Иван Алексиев, определя места за депониране на земни маси от строежа на пътя Бургас – Слънчев бряг. Сред тях е обект „Симеонова могила“ край град Каблешково. По данни на местни жители, които ми сигнализираха, вместо депониране на земни маси, в момента се изземва материал от Могилата и той се влага като основа в леглото на пътя. Материалът е с нерегламентирани показатели. Вече повече от година настоявам пред Агенция „Пътна инфраструктура“ международна лаборатория да провери качеството на материалите, вложени в изградени вече магистрали, а в горепосочения случай виждаме, че при строителството на нови пътища се използват некачествени материали, които много бързо ще компрометират пътната настилка и ще създадат опасност за движението, както и за здравето и живота на водачите и пътниците. В тази връзка моите въпроси към Вас са: кой орган или институция е разрешил използването на материали от нерегламентирани кариери и, втори въпрос, какъв контрол ще осъществите, какви санкции ще наложите и на кого, като имате предвид, че местността „Симеонова могила“ има и историческа стойност? Благодаря.

започна през пролетта на тази година, като общата стойност на проекта е 20 млн. 923 хил. 664 лв. Средствата са осигурени от бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“, като строително-монтажните работи на обекта се изпълняват от ДЗЗД „Поморие 2015“, а строителният надзор – от „Пътконсулт 2000“. Относно първия въпрос Ви заявявам, че в изпълнението на обекта не се влагат нерегламентирани материали. Нормите при строителството на пътища от републиканската пътна мрежа и на пътните съоръжения са регламентирани в техническа спецификация на Агенция „Пътна инфраструктура“. Те представляват комплект от инструкции и съдържат съответните утвърдени технически изисквания и условия за материали и строително-монтажни работи. Техническата спецификация е неразделна част от всички договори за строителство, които сключва Агенцията. Към настоящия момент фирмата изпълнител на обхода на град Поморие е предала за проверка в Агенция „Пътна инфраструктура“ първи междинен отчет и в него е сертифицирано извършването на земни и пътни работи. Земните работи включват изпълнение на насипи с материал, отговарящ на изискванията съгласно техническата спецификация. Обръщам внимание, че към сертификата строителят е длъжен да приложи декларация за експлоатационните показатели и протоколи за изпитване на материала от акредитирана пътностроителна лаборатория и такива са приложени към настоящия отчет. Също така при изграждане на насипа е упражнен постоянен стриктен контрол от приобектова лаборатория както за качествата на материала, така и за начина на полагане и на уплътняването му. Относно втория Ви въпрос, касаещ контрола и санкциите при депониране на материал в местата за рекултивация, Ви информирам, че във връзка с изпълнението на обхода на град Поморие през месец май тази година строителят на обекта е внесъл в община Поморие заявление за рекултивация на поземлен имот по кадастралната карта на град Каблешково, представляващ земеделска земя, която е общинска собственост, и общината е дала разрешение за рекултивация на имота. През месец юни изпълнителят внася и проект за рекултивация на посочения имот, който предвижда депониране на хумусен пласт от строежа на обхода на Поморие. Проектът е разгледан и приет на заседание на Експертен съвет на 25 юли 2019 г. и е издадено разрешение за строеж от главния архитект на град Поморие за обекта за рекултивация. Относно изложеното във Вашия въпрос – при изпълнение на обхода земните маси се депонират в местността „Симеонова могила“, Ви информирам, че със заповед на министъра на културата са определени границите и режимите за ползване на териториите и охранителната зона на археологическия паметник на културата „Козарева могила“. Тази зона отстои на около километър и половина западно от поземления имот, определен за рекултивация. След извършена проверка на експерти от община Поморие в техническия архив на общината не е открита заповед на министъра на културата за обявяване на паметник и определяне на граници и режими на какъвто и да е обект, попадащ в местността „Симеонова могила“. допълнение – на 17 септември във връзка с твърденията за влагане на нерегламентирани материали при строителството на пътя се провежда извънредна работна среща, на която са присъствали възложителят, надзорът и Областно пътно управление – Бургас. След издаването на разрешението за строеж, за рекултивация и одобряване на предварителните изпитвания на почвите от инженера по материалите е започнала и доставката на материалите за зона Б

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Министър, не съм удовлетворен от отговора. Защо? Защото в по-голямата си част той включваше въпроса за депонирането на земни маси, а това не е проблемът – аз не съм го поставил като проблем. Също така дали местността има исторически статут или не – в случая, когато става дума за безопасността на шофьорите, на пътниците и на движението, не е от чак толкова голямо значение. Аз обаче не разбрах: всъщност някой от Министерството отиде ли на място да провери този сигнал, който жителите на Каблешково ми подадоха, или просто някой представител на възложителя се е срещал с изпълнителя и с надзора, а надзорът също си получава парите от тази поръчка, казано му е: да, няма проблеми и всичко е приключило? Някой на място провери ли сигнала? Има ли видими следи, че от тези хълмове се изземва земна маса? А пък Вие знаете, там, освен скална маса, има глина, има варовик, има пръст – затова тези пътища след това се слягат и създават проблем за движението. На този въпрос не ми беше отговорено: някой на място направи ли проверка? Защото тогава с физически контрол

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Тишев, току-що казах, че на 17 септември във връзка с твърденията за влагане на нерегламентирани материали е проведена работна среща, проверка на място на обекта, където възложител, надзор и Областно пътно управление – това са представители от Министерството, от Агенция „Пътна инфраструктура“, са направили проверка. За издаването на разрешението за строеж за рекултивация и одобряване на предварителните изпитвания на почвите от инженера по материалите е започнала доставка на материал, както казах, за зона „Б“ на обекта. Добитият материал от рекултивацията, за каквато изпълнителят има разрешение, покрива изискванията и за изграждане на долни пластове от насип за пътищата – това е зона „Б“. Почвите от рекултивацията са предварително изпитани и проверени в Акредитирана пътна строителна лаборатория – Айтос, като има издадени протоколи за показателите. При добиването на материал и изгражданията на насипа се упражнява постоянен контрол от лабораторията както за качествата му, така и за начина на полагане и уплътняване на обекта. За проведените изпитания надлежно са оформени и протоколи. протоколи. Поемайки поста министър на регионалното развитие и благоустройството, започнах с думите, че ще държа за качеството на изпълнение на обектите, които са към Министерството на регионалното развитие и благоустройството. В заключение, искам да Ви уведомя, че по мое разпореждане Научно-изследователският строителен институт, който е дружество със 100% държавно участие и е нотифициран орган, определен от Европейската комисия за изпълнение на задачи, свързани с оценяване на съответствието на строителните продукти в съответствие с изискванията на Регламент № 305/2011, ще извърши изпитване на материалите, влагани в строителството на обхода на Поморие, като за резултатите лично ще Ви уведомя. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря Ви, уважаема госпожо Министър. Преминаваме към следващия въпрос от народния представител Павел Шопов относно нови ленти за движение в двете посоки на автомагистрала „Тракия“ в отсечката Пловдив – София. Заповядайте, господин Шопов, да развиете Вашия въпрос. Имате две минути. Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Уважаема госпожо Министър, ако можем да направим едно степенуване за най-важния път в страната това е Виа Диагоналис на практика, пътят, свързващ Европа с Азия, път, който съществува и е легендарен от две хиляди Преди две години и половина, в началото на това управление, на този мандат, в медиите, а имаше за това и разговори с Вашия предшественик, се заговори за нова, трета лента на движение в участъка Пловдив – София. Всъщност преди 60 години, когато е проектиран този път – магистралата, и преди около 50 години, когато е почнало строителството, се е стигнало до Нови хан, докъдето има трета лента за движение. В последните години участъкът Пловдив – София стана изключително интензивен като трафик – има задръствания, стават много често инциденти и въпреки поддръжката на участъка, изключително много се налага в България да се направи една решителна на досега съществуващите магистрали реконструкция в участъка Пловдив Продължи ли работата, за която се говореше по проектиране на такава реконструкция между Пловдив – София и ако има продължение, както се говори тогава, че вече е почнала работата по проектирането, докъде се е стигнало? Ако не е така, има ли някакви индикации, намерения за това да стане

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Шопов, уважаеми госпожи и господа народни представители! Преди всичко бих искала да Ви уверя, че в основата на всички инвестиционни намерения за развитие на пътната инфраструктура стои презумпцията за осигуряване на условия за безопасно и скоростно придвижване, за безпроблемна транспорта комуникация и комфорт при пътуването. Това са водещи принципи при планирането и изпълнението на строително-ремонтната програма на Агенция „Пътна инфраструктура“, която е съобразена също и със стратегическите документи, касаещи транспорта, инфраструктурата на национално ниво. Преди да се пристъпи към реализацията на една такава идея, каквато е осигуряването на трета активна лента на автомагистрала „Тракия“ в участъка София – Пловдив, следва, разбира се, да се направи задълбочен анализ както от гледна точка на възможностите, които осигурява съществуващото трасе – пропускливост, носимоспособност, така и да се намери техническо издържано решение за разширение на трасето. Резултатите от тези действия ще обосноват финансовите параметри за осъществяването на инвестиционното намерение. Разширяването на магистралата ще изисква, разбира се, много средства и аргументи в посока ефективност, разходи, ползи. Автомагистралата в участъка София – Пловдив е със значителен, постоянен трафик, в това число и тежкотоварен. Движението нараства в предпочивни дни, активния летен сезон, когато към българското Черноморие пътуват значителен брой леки автомобили. За да бъде решен въпросът с осигуряване на още една активна лента за движение, би следвало да се направи проучване за възможностите за нейното изграждане. Усвояването на аварийната лента и превръщането ѝ в лента за активно движение е хипотеза, която не е издържана от техническа гледна точка, а това е така, защото при проектиране на автомагистрално трасе, задължително трябва да се предвиди лента за принудително спиране. В същото време в близкия обхват на пътните възли аварийната лента се трансформира в шлюз – ускорителен и забавителен, на съответния пътен възел. Трябва да бъде проверена и възможността през отворите на съществуващите надлези и подлези да бъде реализирана още една пътна лента. По същия начин трябва да се направи и проверка дали е възможно да бъде изградена още една пътна лента през виадуктите, вероятно за сметка на аварийната лента. Не без значение е и обстоятелството, че през равнинната част на автомагистралата в близост до нейния обхват са разположени действащи напоителни и отводнителни канали, обслужващи оризища. През периода на изграждане на автомагистралата имаше и тенденции за изпълнение на олекотена пътна конструкция на аварийната лента. Това предположение трябва да бъде потвърдено. От горното следва изводът, че без сериозно проучване не би следвало да се предприемат действия да се преминава към вземане на техническо решение. Именно поради това на този етап не са предприети конкретни стъпки, свързани с подготовка на проект

Наистина отговорът Ви е буквално отчайващ. Надеждите ми бяха – след интензивното говорене преди две години, че има нещо реално, че се случва нещо конкретно, а от Вашия отговор се вижда, че трябва да се проучи, да се помисли, да се проектира, все в бъдещо време. В моя въпрос изобщо не ми минаваше през ума вариантът сегашната резервна, за принудително спиране лента, да се превръща в активна лента за движение. Идеята преди две години, а и моят въпрос беше за изграждането на съвсем нова лента за активно движение, която ще облекчи трафика. Всеки обаче, който пътува в тази отсечка, е наясно, че трафикът става все по-тежък, дори в някои моменти е кошмарен и се налага да се направи една такава реконструкция, за каквато се заговори – пак повтарям, преди две години. В тази връзка много оптимистично се изказваше и Вашият предшественик. Явно, че тогава всичко това е било добро намерение или говорене, или съобщение в медиите на журналисти, които които са направили своите материали пожелателно, но няма нищо конкретно в тази насока. С този въпрос нищо повече не мога да постигна освен да се опитам да заостря вниманието на Министерството, на Пътната агенция, на факторите, от които зависи това, и да поставя въпроса ребром с цялата си отговорност, че

Уважаеми господин Шопов, няма спор. Съвсем наскоро и премиерът на България – господин Бойко Борисов, каза, че някои магистрали вече са отеснели. Това е факт и по този въпрос трябва да се работи. Има обаче и други приоритети, свързани с пътния сектор, които ние следваме. Неслучайно в момента приоритет е изграждането на магистрала „Хемус“, която е в Северна България, и това – Вие ще се съгласите с мен, трябва да бъде приоритет заради развитието на Северна България и догонване развитието на Южна България. В същото време приоритет са и вертикалните връзки, тази която трябва да свърже Видин и Дунав мост 2 с магистралите „Хемус“ и „Тракия“ – важна за Северозападна България пътна връзка. Всички тези обекти изискват много средства, много усилия както на Агенция „Пътна инфраструктура“, така и време за всички процедури, които трябва да бъдат извършени. Така че разширението на магистрала „Тракия“ не е обект, по който не се мисли, но трябва да приоритизираме в България – в пътния сектор трябва да направим план за действие и да приоритизираме. Това обаче не означава, че не се съгласявам с Вас, че действително магистралата е отесняла. Това пък говори, че имаме

относно качеството на водата в Симеоновград, област Хасково. Имате думата, за да зададете въпроса. Уважаема госпожо Министър, от 12 години водата в Симеоновград е забранена за пиене и готвене и причината за това са наднормените стойности на манган в нея. Единственото решение на проблема е да бъде построена пречиствателна станция за питейни води, защото в района не могат да бъдат открити други водоизточници. През 2008 г. е започнала процедура от Вашето Министерство за строежа на нова пречиствателна станция, но е прекратена. През 2015 г. е възложена процедура за изготвяне на предварително проучване за пречиствателно съоръжение за обезманганяване на водата, но до този момент проблемът все още не е решен. Въпросът ми е: кога ще бъдат осигурени средства за изграждането на пречиствателна станция за пречистването на водата в Симеоновград? ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви. Имате думата за отговор, уважаема госпожо Министър. Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаема госпожо Кръстева, водоснабдяването на град Симеоновград е от подземни води – от терасата на река Марица. Водоснабдителната система се състои от 10 броя тръбни кладенци, две помпени станции, четири броя напорни водоеми с общ обем 4170 кубични метра, външните водопроводи – 10,33 километра, и вътрешна разпределителна мрежа – 51 километра. Населението на град Симеоновград е около 6700 човека. При мониторинга на питейната вода в град Симеоновград е установено действително повишаване на стойностите на показателя манган, поради което от 7 август 2019 г. Водоснабдяване и канализация – Хасково, доставя вода с питейни качества с цистерни на регламентирано за целта място. Показателят манган е с индикаторно значение, като повишението му води до промени в органолептиката на питейната вода. Променят се цвят, мътност, мирис и вкус. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Хасково ще доставя вода в цистерни за питейни нужди до нормализиране на стойностите на мангана във водоснабдителната система. Отбелязвам, че ВиК операторът извършва мониторинг на водата в системата, съгласувано с Регионалната здравна инспекция – Хасково. Качеството на питейната вода се контролира по цялата верига от водоизточника до крана при потребителя. При несъответствие с нормативните изисквания, органите на държавния здравен контрол преценяват дали съществува здравен риск и изискват предприемане на действия. По отношение на намаляването на мангана във водоснабдителната система на Симеоновград и подобряване на водата Министерството е финансирало проект на Община Симеоновград за извършване на оценка на състоянието на подземните водни тела в района на град Симеоновград и селата Преславец, Брягово, Александрово, Нова Надежда, Константиново и Поляново за осигуряване на водни количества за питейно-битово водоснабдяване на тези населени места. С Проекта са направени шест сондажа за търсене на водни количества за питейно водоснабдяване, но, за съжаление, в пет от тях водата не отговаря на стандартите по отношение на химичен и и радиологичен състав и не е пригодна за питейно-битови цели. Водата от шестия сондаж е със задоволително качество, но с недостатъчно количество за задоволяване на нуждите. Изграждането на пречиствателна станция не би могло да се финансира чрез цената на предоставените в града услуги предвид малкото население и ниското потребление. Подобен проект може да се реализира със средства от общинския бюджет, от държавния бюджет или от фондовете на Европейския съюз при условията на финансиращите програми. За изграждане на пречиствателна станция за питейни води Министерството поиска от Община Симеоновград да предостави актуална информация за проектната готовност към момента, както и размера на необходимите средства за реализиране на инвестиционното намерение. Очакваме да получим тази информация, за да можем

Госпожо Министър, обърнах се към Вас с този въпрос, защото той е важен не само за здравето на гражданите на Симеоновград, но и представлява социален проблем, тъй като много хора напускат града и по тази причина – качеството на водата. От Вашия отговор разбрах, че ВиК Хасково предоставя и ще предоставя питейна вода до нормализиране на качеството на водата и нивото на мангана.

Благодаря, уважаеми господин Председател. Току-що казах, че очакваме информация от Община Симеоновград, която да ни даде възможност да разберем степента на проектна готовност и това колко би струвало изграждането на пречиствателна станция, с която да се реши проблемът с мангана. След предоставяне на тази информация от Общината, ще търсим източници на финансиране, на изграждане на пречиствателната станция и с Вас може да бъдем в работен режим, за да Ви предоставим тази информация, така че ще търсим решение на проблема, след като имаме яснота за проектната готовност и стойността на такъв проект. Благодаря Ви.

нещо друго. Не е забранено. Въпрос от госпожа Смиляна Нитова отново относно водоснабдяването на град Хасково. Заповядайте. Уважаема госпожо Министър, през месец април 2017 г. са установени завишени нива на уран над допустимите норми в питейната вода на град Хасково. През месец май същата година правителството отпусна 2 млн. лв. за изграждането на нови кладенци. От Общината твърдят, че кладенците са готови и на 15 април тази година, трябваше да бъдат пуснати в експлоатация обектите от допълнителното водоснабдяване в Хасково. В същото време разходите за минерална вода на Общината наближават 1 млн. лв. за обслужване на нуждите на детски гради, болници и училища. Въпросът ми е: защо вече две години и пет месеца след установяването на завишените нива на уран в град Хасково не са пуснати в експлоатация обектите за допълнително водоснабдяване, а именно новите кладенци? Благодаря, уважаема госпожо Нитова. Заповядайте, госпожо Министър, за отговор. Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаема госпожо Кръстева, на 11 май 2017 г. Министерският съвет прие Постановление № 91 за одобряване на допълнителни трансфери в размер на 1 млн. 930 хил. лв. за община Хасково за финансиране на обект „Допълнително аварийно водоснабдяване“ в град Хасково. На основание Постановлението и на чл. 112, ал. 3 и чл. 129, ал. 2 от Закона за публичните финанси е подписано Споразумение на 11 юли 2017 г. между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Община Хасково за трансфер на средствата. Съгласно Споразумението всички ангажименти за изпълнението на обект „Допълнително аварийно водоснабдяване“ на град Хасково са на Община Хасково. Обектът „Допълнително аварийно водоснабдяване“ включва пет подобекта: дублиране на четири броя кладенци в обсега на санитарно-охранителна зона „Северна зона“, дублиране на три броя кладенци в района на вододайна зона „Източна зона“, дублиране на един брой тръбен кладенец в района на вододайна зона „Узунджово 2“ и изграждане на напорен водопровод от кранова шахта на напорен водопровод от помпена станция „Северна зона“ и помпена станция „Извор“ до водоем 30 хиляди кубични метра, изграждане на част от напорен водопровод от помпена станция „Източна зона“ до черпателен резервоар 4 хиляди кубични метра на помпена станция „Юг“. Три от подобектите – четири броя сондажни кладенци в „Северна зона“, ремонтираните участъци на два главни водопровода са завършени, и за тях има издадено разрешение за ползване. Към настоящия момент са завършени останалите четири броя сондажни кладенци. Процес на учредяване на санитарно охранителни зони за тези обекти тече в момента, като след това ще бъдат предприети действия по въвеждането им в експлоатация. По отношение на това в каква степен ще се подобри качеството на водата, анализ може да бъде извършен, след като бъдат въведени в експлоатация всички обекти. Проверките относно качеството на водата за питейни нужди ще бъдат извършени от органите на Министерството на здравеопазването. този смисъл, след като приключи изпълнението на целия проект и се извършат необходимите проби, ще представим информация по този жизненоважен за населението на град Хасково въпрос. В изложението си Вие посочвате, че разходите на Общината за минерална вода са значителни. Тук смятам, че приоритет е животът и здравето на хората, за което трябва да се полагат грижи. Всъщност в отговорност на Община Хасково е да приключи този проект, който изпълнява. Министерството и правителството са отпуснали средствата, но всъщност възложител по изпълнението на този проект е Община Хасково. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаема госпожо Министър. Заповядайте за реплика, госпожо Нитова. Уважаема госпожо Министър, моля да ми отговорите допълнително има ли фиксиран срок, в който окончателно трябва да бъде завършен този процес и всички кладенци като нормални водоизточници ще бъдат пуснати в експлоатация в град Хасково, или отговорността остава в управлението на Общината? Същият въпрос се отнасяше и за завършване на крайния процес за доставяне на годна минерална вода в Симеоновград. Има ли фиксиран срок за пускане в експлоатация на тези съоръжения? Благодаря, уважаема госпожо Нитова. За дуплика, Уважаема госпожо Кръстева, ние като Министерство, което е принципал на ВиК дружествата и към което има дирекция „ВиК“, следим процеса. Осигурили сме средствата и нашето желание е максимално бързо да приключат дейностите по изпълнение на целия проект и въвеждане и на останалите кладенци в експлоатация. Ще продължим да следим процеса. Ние искаме информация за това от Община Хасково, която изпълнява обекта. Това, което имаме последно като информация, е, че се учредява санитарно-охранителна зона и останалите кладенци ще могат да бъдат пуснати в експлоатация, така че ще следим заедно този процес. Ние ще продължаваме нашата комуникация с Общината за по-бързо въвеждане в експлоатация на обектите. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, госпожо Аврамова. Последен въпрос към Вас от народния представител Николай Иванов относно ремонтните дейности и ограничаването на движението по автомагистрала „Хемус“.

отново ще си говорим за срокове. През месец август Агенция „Пътна инфраструктура“ обяви, че е завършила един от важните ремонти на автомагистрала „Хемус“. Става въпрос за реконструкцията на виадукта при 37-и В същото време продължава ограничението на движението по автомагистралата заради ремонтни дейности в други участъци. От информацията, с която разполагам, става въпрос за четири участъка, като включим към тях, разбира се, и такива в част от тунелите. Това увеличи и без това сериозните затруднения в трафика. Едва ли има български гражданин, който да не е изпитвал дискомфорт от това с ясното съзнание, че важността на тези ремонти е голяма. Въпросът ми към Вас, е: кои участъци и какви ремонтни дейности се извършват в момента?

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Иванов, през месец август тази година наистина беше пуснато движението по виадукта – разлив на 51-ви километър на автомагистрала „Хемус“. Извърши се ремонт на дясното платно на съоръжението – долно и горно строене. Лявото платно беше ремонтирано през 2017 г. За възстановяване на състоянието на виадукта, който в резултат на дългогодишната си експлоатация бе силно амортизиран, бе извършено премахване на всички пластове от настилката, асфалтобетоново покритие, предпазен бетон, хидроизолация, изравнителен пласт, премахване на бетона по тротоарните блокове. Направена е нова изравнителна бетонова плоча, нови тротоарни блокове, нови дилатационни фуги, смяна на лагери, нова хидроизолация, асфалтобетонни пластове, предпазна ограда и парапет. По долното строене се изпълни възстановяване на стълбове и вериги. На 18 септември приключиха възстановителните работи по връхната конструкция и долното строене на виадукта при 37-и км – ляво платно. Ремонтът включва премахване на всички пластове от настилката, асфалтобетоновото покритие на предпазния бетон, хидроизолация, изравнителен пласт, премахване на бетона по тротоарни блокове, премахване на фугите при стълб 4, нови свързващи плочи при стълб 4 и така нататък – основен ремонт, като стойността на възстановителните дейности на виадукта при 37-и км е в размер на 7 млн. 13 хил. 909 лв. Към днешна дата продължават ремонтните дейности на четири обекта от автомагистрала „Хемус“. Това са: пътен тунел „Витиня“ – лява тръба при 32-и км; виадукт при 19-и км при село виадукт „Коренишки дол“ при 36-и км и участъкът Шумен – Варна от км 393 до км 400 – дясно платно. Тези ремонти са наложителни и това произтича от факта, че съоръженията не са ремонтирани от тяхното построяване, което е твърде дълъг експлоатационен период. Автомагистрала „Хемус“ е важна пътна артерия и по нея се провежда движението за Северна и Североизточна България и повече не можеше да се отлага извършването на ремонтно-възстановителни мероприятия, с което да се гарантират безопасни условия на движение. Благодарение на осигурените средства от държавния бюджет, реализацията на ремонтите стана възможна – обект след обект. Техническите качества на магистралата се повишават, като ремонтираните виадукти ще осигурят не само комфорт при пътуване, но ще отговарят и на най-високите европейски критерии за устойчивост при земетресение. Създадена е организация на движение, която включва движение, която включва пълно затваряне на ремонтираното платно и обособяване на двупосочно движение на другото, като за някои участъци е въведено реверсивно движение в зависимост от очакваната интензивност на трафика в предпразнични почивни дни. Движението от км 30 до км 35 е ограничено за моторни превозни средства над 12 т само в посока София поради ремонтно-възстановителни дейности в тунел „Витиня“, като движението се осъществява по обходен маршрут през път I-1 Ботевград – София. Всички ремонтно-възстановителни дейности на посочените обекти, с изключение на тунел „Витиня“ – лява тръба, е предвидено да приключат най-късно до средата на месец декември тази година. Срокът за завършване на ремонта на лявата тръба на тунел „Витиня“ е до края на 2020 г., като ще Ви дам малко допълнителна информация, ако има време, господин Председател.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми народни представители! Уважаема министър Аврамова, благодаря Ви за отговора. Вие, разбира се, ще продължите с актуалната информация по конкретните ремонтни дейности във Вашия отговор на моята реплика. Надявам се, че тези срокове ще бъдат спазени, защото вече нетърпението на шофьорите е голямо. Наистина в почивни и предпразнични дни километричните задръствания са изключително тежки, още повече когато се случи пътнотранспортно произшествие или друг проблем на пътя, отклоняването на движението през прохода „Витиня“ – нека така да го кажа, също създава изключително тежки условия на придвижване. Там състоянието на пътя е изключително лошо.

а вече и народният фолклор ражда анекдоти от сорта: „Този, който помни движение по автомагистрала „Хемус“ без ремонти и с отворени тунели, е твърде стар“. Ясно е, че тези ремонтни дейности са изключително важни. Моят апел към Вас е да осъществите контрол по изпълнението не само на качеството на строителните дейности, но и на сроковете, така че най-сетне този важен участък от автомагистрала „Хемус“ да бъде изцяло отворен за движение, защото

Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Иванов, тъй като с Вас сме съграждани и пътуваме в една посока, уверявам Ви, че и аз следя изпълнението на тези ремонти по виадуктите и на

За виадукт „Коренишки дол“ при 36 и км до 30 ноември 2019 г. трябва да завършат дейностите по горното строене, за да можем да възстановим движението. участъка Шумен – Варна всички дейности по горното строене ще завършат на 30 октомври, за да възстановим нормалното движение. И кратка информация за тунел „Витиня“, който, както Вие посочихте, е с по-дълъг срок на на завършване. Там се извършват сериозни ремонтни дейности. През 2017 г. са завършени ремонтно- възстановителните дейности на дясната тръба. Лявата, която в момента ремонтираме, е със завършени частични ремонтно- възстановителни дейности. Системите са преминали на единични изпитания, като се планира и е възложено изработването на проект за следните системи: пътна система за отвеждане на леснозапалими течности; технологии, изменения и допълнения за разрушаване на третична облицовка; конструкции с изменения и допълнения след аварията при кампада 94, геодезия, пожарогасене, план за безопасност и здраве, и така конструкция за окачване на вентилаторите, управление на движението, вентилация, като към изпълнение на предвидените дейности ще се пристъпи след осигуряване на необходимия финансов ресурс. Искам да Ви кажа, че в изпълнение на европейска директива на тунел „Витиня“, който е над 1000 м, трябва да изпълним и връзка между двете тръби на тунела, като трябва да направим както пешеходна връзка, така и пътна връзка за пожарни автомобили, което прави ремонта на тунела още по-сложен. Работим и се надявам до края на 2020 г. наистина да завършим този тежък ремонт на тръбата, а всъщност и връзката между двете тръби. Благодаря Благодаря Ви, уважаема госпожо Аврамова. С това се изчерпват въпросите към Вас. Благодаря Ви за участието в днешния парламентарен контрол. Ако мога да си позволя един съвет към Вас и екипа Ви, просто да се съобразяват при подготовката на отговорите с ограниченията на Правилника, защото иначе се налага ние да Ви ограничаваме. Благодаря Ви още веднъж. Сега преминаваме към въпросите към министъра на образованието Красимир Вълчев. министъра на образованието Красимир Вълчев. Първият въпрос е от народния представител Теодора Халачева относно превенция на разпространението в публичното пространство на реклами на нелицензирани детски градини. Заповядайте, госпожо Халачева, да развиете въпроса си. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги народни представители! Господин Министър, поводът, за да задам въпроса си, беше изключително травмиращ. Няма да го припомням, за да не връщам както обществото, така и семейството към шока. шока. Причината за въпроса ми обаче остава. Дигиталното пространство е пълно с всякакви форми на грижа за деца, използващи наименованието „детска градина“, които не са лицензирани от ръководеното от Вас Министерство и това създава реална заплаха както за живота, така и за здравето на българските деца. Затова моля да ми отговорите: съществува ли в Министерството на образованието и науката практика за превенция на появата в публичното пространство на реклами на нелицензирани детски градини и заведения? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря Ви, уважаема госпожо Халачева. Имате думата за отговор, господин Вълчев.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

Достъпът до информацията в регистъра се осигурява чрез интернет страницата на Министерството и всеки заинтересован би могъл да извърши проверка и да се информира дали съответното детско заведение действително е частна детска градина. Вписването на частни детски градини в публичния регистър е съгласувана процедура, разписана в чл. 331 от Закона за предучилищното и училищното образование. В конкретния случай с пострадалото дете е извършена проверка в регистъра, която не е идентифицирала детското заведение, поело ангажимент да се грижи за детето, да фигурира като частна детска градина, нито като друга институция в системата на предучилищното и училищното образование. Заявление за вписване в регистъра на институциите от регистрирано юридическо лице на това детско заведение също не е постъпвало в Министерството. Съгласно чл. 251, ал. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование министърът на образованието и науката упражнява контрол върху дейността на институциите в системата на предучилищното и училищното образование. Детските заведения, регистрирани по Търговския закон, които не са институции по смисъла на Закона и обучават деца от тригодишна възраст до постъпването им в първи клас, ако издават документ за завършена предучилищна подготовка, подготовка, се наказват с глоба, съответно с имуществена санкция от 5 до 10 хил. лв. в съответствие с чл. 348, ал. 1, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование. За постъпващите в МОН проекти, записвани в регистъра на частните детски градини и частните училища, стриктно се спазват процедурите, описани в Държавния образователен стандарт за институциите и в Закона за предучилищното и училищното образование. Ако трябва да обобщя, имаме регистрационен режим, имаме публичен регистър и можем да осъществяваме контрол само върху регистрираните институции. В повечето случаи не се ползва наименованието детска градина, ползва се занимални. Имаме много юридически лица – било школи, или други организации, които организират дейности с деца. Основната превенция, която можем да направим, е като реагираме на всеки един случай, когато се ползва името за детска градина. Нямаме възможност да проверим тези институции, но можем да кажем, че в този случай имаме заблуждаваща реклама, тъй като понятията „детска градина“, „училище“ имат легален смисъл, те вървят с целия обем от права, задължения, които са разписани в Закона и подзаконовата нормативна уредба. Институциите с обща компетентност като Комисията за защита на потребителите, Държавната агенция за закрила на детето и други могат да реагират във всеки един конкретен случай. Разбира се, ние не можем да направим така, че докрай да заменим отговорността на родителите. Родителят, особено когато става въпрос за детето му, трябва да бъде трябва да бъде предпазлив, максимално предпазлив в избора на детска градина и да направи тази проверка при наличието на публичен регистър. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Желаете ли думата за реплика? Заповядайте, госпожо Халачева. ТЕОДОРА

пуснали „търговците в храма“, и то в най-светлия храм, а именно, който се грижи за нашите деца, за техния живот, здраве и нормално развитие. Няма да коментирам занимални, лагери, кооперативи, за които и Вие говорихте, които не подлежат на никаква нормативна регулация или се регистрират по Търговския закон. Господин Министър, предлагам въпреки всичко да осъществявате активна превенция на злоупотребата с термина „детска градина“. Ако е необходимо, насреща съм, за да направим и законодателни промени, така както например МВР издава документи за управление на автомобили,

Преминаваме към следващия въпрос от народния представител Станислав Станилов относно Българска национална база данни за академични цитирания. Заповядайте, господин Станилов, да развиете Вашия въпрос.

От няколко години Министерството на образованието и науката провежда реформа, която има официална цел да направи българската изследователска университетска общност пълноценен участник в европейското академично пространство. Прилагат се различни инструменти за повишаване и дейността на българската наука. Един от тези инструменти насърчава българските учени да публикуват издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация. Подобен инструмент дава добър резултат в силно глобализираните области като медицина, природни науки или технически науки, за които езиковите и културните граници нямат съществено значение. Едновременно с това има опасност да се получи обратен ефект при хуманитарните и социалните науки, които по своята същност следва да творят на родния си език, да проучват теми, които не са интересни за външната публика, но са извънредно важни за националната идентичност. В тази връзка като особено остра се идентифицира нуждата от система, която да проследява цитиранията на публикации на български език. Проблемът е поставен през последната година на няколко дискусии, в които е участвал заместник-министър Ангелиева. От името на Министерството тя е изразила готовност за създаване на национална система за проследяване на цитиранията, национален индекс на цитираност. Положително становище е изразил и заместник-министър Николов, който отговаря за прилагане на Закона за академичния състав. Подобен подход не е прецедент. Две големи научни школи – и руската, и южнокорейската, които не пишат на латиница, са създали свой национален индекс и едновременно с това са го интегрирали в световноизвестната база данни с научната информация информация Web of Science. Представителите на същата база данни у нас са запознати с дискусията и са дали принципно съгласие за интегриране на евентуален български индекс в тяхната система за проследяване на цитиранията. В тази връзка Ви моля да ми отговорите: какво е направено от Министерството на образованието и науката досега за създаване на Национален индекс на цитираност и какви средства се планират в бюджет 2020 за финансовото му осигуряване? Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Станилов. Имате думата за отговор,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 Политиката на Министерството на образованието и науката за осигуряване на достъп на научната общност в България до най-високо оцененото световно съдържание на електронни и научни публикации е регламентирана в Закона за насърчаване на научните изследвания. Информацията, съдържаща се в базата данни, служи за извършването на съвременни и висококачествени научни изследвания в полза на обществото и икономиката. На този етап все още няма утвърдена практика в България за проследяване на цялата цитатна и публикационна активност на авторите в обхвата на социалните и хуманитарните науки, което да позволи по-справедливото измерване на тяхната публикационна активност. Популяризирането на научните резултати на българските учени, свързани с националната идентичност, е предпоставка за повишаване на цитируемостта на публикациите на български език. От месец март до момента Министерството организира и проведе редица дискусии с научната общност по темата. Бяха обсъдени конкретни възможни решения и се постигна съгласие да бъдат предприети действия от страна на Министерството както за прецизиране на действащата нормативна уредба в полза на по-качествена наука, така и възможни подходи за решаване на проблемите с видимостта, категоризиране на българските научни издания и оценка на качеството на публикациите в областта на социалните и хуманитарните науки. На 10 септември 2019 г. в Министерството беше проведена поредната дискусия с научната общност, на която освен представените добри практики за наблюдение и оценка на научните резултати от други европейски страни, беше представен и напредъкът по изпълнението на Проект „Проектиране и разработване на прототипна информационна система“ – Указател за цитируемост на публикациите от български език, обществени науки, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ за периода 2018 – 2020 г. на обща стойност близо 120 хил. лв. Чрез него се разработва модел на информационна система за повишаване видимостта на публикациите на автори от България и постигане на по-висок персонален индекс в сферата на хуманитарните и обществените науки. Системата ще съдържа и цитатен указател, чрез който да се осигурява непрекъснат достъп до информацията за цитираните публикации на български език от български автори. След приключването на Проекта Министерството ще дискутира с научната общност възможностите за разработване и внедряване на единна национална база данни за цитирания. Чрез нея ще се усъвършенстват процесите, както за безпристрастно и прозрачно оценяване на постигнатите научни резултати, така и ще се създадат най-добри условия за провеждането на национални политики за кариерно израстване на учените в България. Междувременно през настоящата година се предприеха действия за създаването на институционални хранилища чрез стартиралата през 2018 г. Национална научна научна програма „Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността“ и Национално хранилище и портал за достъп до отворени база данни с научна информация, заложени в изпълнение на Националния център за информация и документация. По този начин Министерството, от своя страна, ще предостави свободен читателски достъп до научните публикации и научните данни за обществото и бизнеса, а, от друга, ще изпълни ангажиментите на страната за участие в изграждането на европейския облак за отворена наука. Ако трябва да обобщя, задължително трябва да направим такава платформа с базата данни. Това е трудно начинание и изисква време, тъй като тя трябва да бъде достатъчно пълна и пълна и надеждна. Работим в тази посока, поставил съм задачата още в края на миналата година на заместник-министър Ангелиева. Готови сме да отделим средства от бюджета, когато това е необходимо, освен това което Ви изложих, че в момента осигуряването по Националната програма и Проекта е финансиран от Фонд „Научни изследвания“. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Министър. Господин Станилов? Благодаря. С това се изчерпват въпросите към министъра на образованието и науката. Благодаря Ви за участието. Господин Станилов постави един въпрос основателно – в съобщението за парламентарен контрол неговият въпрос е поставен преди този на госпожа Халачева, но в официалния списък, който имам пред себе си, е обратно. Ще проверя защо се е получило това разминаване. Преминаваме сега към въпросите на министър Нено Димов – министър на околната среда и водите. Преди това, ако позволите, от името на народните представители да го поздравим за неговия рожден ден и да му пожелаем здраве и успехи! И заедно с това да минем и към първия въпрос на народния представител Джевдет Чакъров относно политиката за спиране на обезлюдяването в малките населени места. Заповядайте, господин Чакъров. Да видим дали ще има разминавания във вижданията на двамата министри, които питахте по същата тема днес. Заповядайте, за да развиете въпроса. ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ (ДПС): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Уважаеми господин Димов, да, важен е въпросът. И отговорът, надяваме се, който ще получим, господин Председател, да е удовлетворителен за всички нас и най-вече за хората, които живеят в средните и малките населени места. Аз съм оптимист, че ще получим подобаващ отговор от Министерството на околната среда и водите, но все пак да кажем, че месец май по време на архитектурна министърът на регионалното развитие и благоустройството госпожа Петя Аврамова при нейното участие там обявява, че ще се работи за спиране на обезлюдяването на средните и малките населени места. Ние споделяме една такава позиция, защото тя е важна с оглед на създаване на условия. Тя може би е имала предвид на първо време

има. На този етап населението е концентрирано. Тя самата посочи днес: близо 34% живеят в шест големи града с население над 100 хиляди, а тенденциите не са никак добри, както това е в Гърция и други страни. С оглед на това, господин Министър, моите въпроси към Вас са: планира ли Министерството на околната среда и водите чрез Предприятието за управление на дейности по опазване на околната среда (ПУДООС) или по друг начин да предприеме конкретни мерки за спиране на обезлюдяването или противодействието му в средните и малките населени места? Ако да, какви са тези мерки и в какви срокове се предвижда да се случи това? Финансират ли се в момента по ПУДООС проекти на средни и малки населени места? Ако да, бихте ли посочили къде са типовите проекти, съответно с конкретния финансов ресурс, предвиден за тях,

Има ли вече визия с оглед спирането или противодействието на обезлюдяването на средните и малките населени места и дали в следващия програмен период МОСВ ще включи сред бенефициентите по бъдещата Оперативна програма „Околна среда“ такива населени места и със средствата, с които разполага в бюджета си от от държавния бюджет? Искам да припомня и на Вас предизборно Политическа партия ГЕРБ анонсира, че ще има един сериозен фонд за изграждане на инфраструктура точно в средните и малките населени места, така че в цялостната макрорамка какво е предвидено? Какво би могло да се случи действително, за да подпомогнем с инфраструктура? Естествено, трябва да има и други мерки и действия, с които да се подпомогне борбата за

Благодаря, господин Вигенин. Чрез Вас да благодаря на всички народни представители. Господин Чакъров, аз предполагам, че Вие сте запознат с Националната стратегия и с документите, затова няма да се спирам върху тях. Ще се опитам да фокусирам отговора върху четирите направления, по които Министерството на околната среда и водите има конкретни ангажименти и по-скоро какви са те, като отсега казвам, че отговорът ми не може да бъде изчерпателен заради времето, но аз тук ще оставя по-изчерпателен писмен отговор. Просто трите минути ме ограничават. Четирите области, за които става дума, това е подобряване на чистотата на околната среда, а именно въздух, води, почви, развитие на националната система за мониторинг на околната среда, намаляване на емисиите на парникови газове чрез финансирани програми по Националния доверителен екофонд и ползване на природни ресурси от защитените територии и националните паркове.

се изпълняват проекти в малки водоснабдителни обекти, водопроводната и канализационната мрежа с близо 56 млн. лв. и обхващат около 651 хиляди жители, като тук са включени Бургас с два проекта, Кирково, Перник, Вълчедръм, Девин, Лесичово с два проекта, Гоце Делчев, Добрич, Мъглиж, Мирково и Главиница, Якимово и Горна малина, Раковски, Самоков, Бургас с още един проект, Септември, Правец, Гоце Делчев, Севлиево, Варна, Стамболийски, Етрополе, Мадан, Дупница, Суворово, тоест виждате най-различни – и големи, и малки, и средни.

и доизграждане на регионални депа за твърди битови отпадъци на стойност 21 млн. лв., които обхващат население от 480 хиляди жители. Тук между общините, които мога да цитирам, са Бяла – Русенско, Благоевград, Смолян, Оряхово и Петрич. Следващата мярка е „Закриване и рекултивация на съществуващи депа или съоръжения за битови отпадъци, които не отговарят на изискванията на действащите нормативни актове“. Към месец август 2019 г. са отпуснати 52 млн. лв. на общо 31 проекта за общини. Следващата е „Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни отпадъци от домакинствата“. Проектът се изпълнява по Българо- швейцарската програма и е на стойност от около 15 млн. лв. Обхванати са 360 хиляди жители, като тук говорим за общините Шумен, Левски, Разград, Созопол, Съединение, Велики Преслав, Смядово, Каспичан, Хитрино, Лозница, Самуил, Исперих, Завет, Цар Калоян, Пордим, Никопол, Белене, Марица, Калояново, Хисаря. Последната мярка, за която ще спомена е „Изпълнение на мерки за екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“, също по Българо-швейцарската програма, с бюджет 40 млн. лв., като обезвреждането е за 4387 тона и ще обхване население от над 2 милиона и 200 хиляди жители. За последните 15 години, знаете много добре, че Предприятието провежда и кампанията „Чиста околна среда“, като бенефициенти в нея са общини и кметства с финансиране в размер до 10 хил. лв. и училища и детски градини

но бих искал същевременно да направя една бележка. Всъщност е добре, че има доста средни населени места, малки населени места, Вие посочихте и големи населени места, и във въпроса, който Ви зададох, визирах наистина за следващия програмен период да се включат реално и действително средни и малки населени места. Естествено, това зависи от подготовката, от консултациите и диалога, който ще се проведе с Европейската комисия, но на настоящия етап относно големите градове, които посочихте, те имат възможности по редица оперативни програми да кандидатстват, така че източниците на финансиране в максимална степен трябва да бъдат използвани и реализирани по този начин. Целта на моя въпрос е да видим какви възможности има с оглед на

Тук не бива да гледаме теснопартийно и ние наистина не гледаме само през рамката на политиките и интересите за хората, които представляваме, от ДПС. Обезлюдяването е

резултати относно подобряване качеството и стандарта на хората, да задържим младите хора дори да ги върнем в средните и малките населени места, да има развитие на всички региони. региони. Ако се концентрираме в големите градове, това води след себе си, първо, обезлюдяване на тези места, второ, допълнителни проблеми за големите градове. И без това имаме сериозни проблеми по отношение на чистотата на атмосферния въздух, комуникацията,

както преди малко казах, да бъде съдържателна, ефективна, да се постигат целите, а те са именно подобряване на качеството и стандарта на хората, които живеят в тези населени места, между другото, както е в повечето страни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

Така че от тази гледна точка съм напълно съгласен. Знаете, че това е един от приоритетите на „Обединени патриоти“ в частност на ВМРО, който представлявам. Едно от нещата, конкретно, които направих, просто нямах време заради ограничението, но сега ще се възползвам. Знаете, имал съм случаи да Ви отговарям на блицконтрол в Комисията, че от 1 януари тази година дадохме възможност по ПУДООС да се финансират от две до десет хиляди, нещо, което до миналата година не беше влязло. Тоест това е изцяло насочено в тази посока. Като цяло, гледайки развитието на Оперативната програма и това, което ще бъде възложено в следващия програмен период, местните общности са ключов елемент, защото местната общност е тази, която живее на всяко едно място и трябва да взима решенията на това място. Като вземеш решение, трябва да го изпълняваш, което означава, че трябва да имаш финансов ресурс да го направиш. Естествено, че тук съчетаването между националната политика, ако щете и европейската политика, от една страна, и регионалната или местната, е изключително трудно. Ние трябва да намерим тази синегрия и тук не говорим само за водите, които бяха основно застъпени, тук говорим за кръговата икономика, която на практика обхваща всички сфери на влияние. мислим много активно в тази посока. Разбира се, това трябва да бъде направено не от управляващите или от опозицията, наистина съм съгласен, и максимално широк разговор, в който и гражданите да вземат отношение, за да може да бъде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

август граждани алармираха за мрежести петна от пяна, за замътнена и кафява вода в язовира, както и за мъртва риба в близост до брега. Риболовци пък от няколко дни, включително и през изминалата седмица, сигнализираха за множество мъртви риби във водите на язовир „Пчелина“, както и в река Струма. През цялото това време различни сдружения продължават да подават сигнали към институциите, но по думите им реални действия за предотвратяване на замърсяванията няма. Уважаеми господин Министър, припомням, че река Струма под язовир „Пчелина“ попада в защитена зона по Директива за местообитанията,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

През 2010 г. бяха приети първите планове за управление на речните басейни, които на всеки шест години се актуализират. В тези планове за всяко едно тяло се определя екологичното и химическото състояние или по-скоро потенциалът. Язовир „Пчелина“ е водно тяло, оценено с лош екологичен потенциал съгласно действащия план за управление на речните басейни. Отклоненията са на биологичните елементи за качеството и основните физико-химични показатели. След последния постъпил сигнал на 6 септември на 9 септември Изпълнителната агенция извършва нови измервания. Установено е, че разтвореният кислород е под минимално допустимия праг. Отчетена е висока температура на водата – 23,6 градуса на повърхността, 21,3 градуса на 7 метра дълбочина. Превишенията на показатели – биологична потребност биологична потребност на кислород, азот и фосфор показват битово-фекално замърсяване, а превишаването на амониев азот – за прясно битово-фекално замърсяване. Нормата за амоняк е надвишена 18 пъти в пробата от повърхностната вода и 7 пъти при дълбочинната проба на 7 метра. За трайно решаване на проблемите със замърсяването на водите може да се говори след приключване на изграждането, реконструкцията и модернизацията на канализационната система и Градската пречиствателна станция за отпадни води в град Перник. месец август тази година подписах договор с ВиК – Перник, за изграждане на водна и канализационна инфраструктура. С реализирането на Проекта ще бъде разширено събирането на отпадъчните води, ще се намалят загубите на вода във водоснабдителната мрежа и ще бъде подобрено водоснабдяването на населението. По Проекта ще бъде изградена и реконструирана канализационната мрежа за отвеждане на водите до реконструираната Пречиствателна станция в град Батановци. Реализираните Реализираните дейности ще подобрят екологичното състояние на водосбора, а именно на река Струма. Общият размер на инвестицията е 105 млн. лв., от които 78,6 милиона са от Оперативна програма „Околна среда“. Освен това започва преразглеждане на разрешителните за заустване и комплексните разрешителни. Изрично съм възложил стриктен контрол на всички разрешителни и при неспазване на условията да се предприемат незабавни мерки. Още нещо, през месец октомври миналата година възложих да се определят индивидуални емисионни ограничения за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни водни обекти. След като бяха готови, започна процедура по изменение на Наредба № 2 от 8 юли 2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуални емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване. Така ще бъдат заложени по-строги норми за отпадъчни води, заустване в повърхностните водни обекти. Изпълнението на всички тези мерки са ключови към трайното подобряване на състоянието на язовир „Пчелина“. Анализът на резултатите от изпълнението на мерките ще бъде включен в новите планове за управление на речните басейни, които се разработват в момента, заедно с Международната банка за възстановяване и развитие. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Министър. Имате думата за реплика, господин Владимиров.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 Перник. Нелепите обяснения, че липсата на кислород в язовир „Пчелина“ е от това, че язовирът е презарибен и рибите са си издишали въздуха, мисля, че е несериозно да бъде обяснение от служители и от чиновник, който има претенциите да има компетенции. Радвам се, че сте установили, че има замърсяване на язовира, че правите първи стъпки за откриване на тези извършители, защото и днес, аз Ви казах преди малко, имам сигнал, че река Струма тече в черен цвят в градската част и че местното РИОСВ за пореден път е с хаотични действия и не с конкретика, за да се установи кой е виновният. Подготвил съм Ви поредната серия фотосесия с мъртви риби, с различните цветове, с които тече река Струма. Ще Ви ги предоставя. Ще следя всяко едно действие на Вашето Министерство и особено на РИОСВ – Перник, защото, аз Ви казах, това е едно от най-слабите места във Вашето Министерство. Миналата седмица се занимавахме с качеството на въздуха. Вашето звено в Перник, за съжаление, не виждам енергия, не виждам воля действително превантивно да решава проблемите, а не да ходи след събитията, какъвто е случаят с този този геноцид, както го нарече едно сдружение, което се опитва да стопанисва и да охранява от бракониери язовир „Пчелина“. Също така се радвам, че Вие не влязохте в тона пак на Вашите подчинени, които искаха да прехвърлят вината на тези доброволци, които на доброволни начала се опитват да прекратят дългогодишното бракониерство в язовир „Пчелина“ и да установяват всички онези извършители, които замърсяват язовир „Пчелина“. тези хора да Ви бъдат партньори, а не Вашите подчинени едва ли не да прехвърлят от здравата на болната глава, както беше случаят – да обвинят тези хора, че са виновни за липсата на кислород в язовир „Пчелина“. Благодаря Ви, уважаеми господин Владимиров. Имате думата за дуплика, господин Министър.

Доколкото съм информиран, от 1970 г. е бил проектиран да събира водите и да се утаяват от цялата тежка индустрия, която тогава имаше в Перник и в Радомир.

Когато говорим за мерките, които трябва да се вземат, трябва да имаме предвид и това замърсяване. Колегите нямат основание да говорят за зарибяване и презарибяване, доколкото ние нямаме компетентност в тази сфера и не може компетентно да се произнасяме. да се произнасяме. Това, което знам със сигурност, е, че нито с Районната инспекция, нито с Басейнова дирекция е съгласувано, защото пробите от доста време показват и замърсяване, което цитирах днес и което е проблемно за живота на рибите – и нисък кислород, и съответната температура. Когато се прави подобно зарибяване, е добре да бъде съгласувано, за да може да знаят хората, които зарибяват, с какво разполагат, за да могат да предвидят какъв тип риби да сложат. Пак казвам, ние нямаме компетентност в тази сфера и не е редно да бъде коментирана. Разбирам забележката Ви, ще я предам

Просто Наредбата трябва да бъде променена и по този начин ще можем да променим и разрешителните, за които говорих, комплексите и тези зауствания, за да има по-строг критерий. Пак казвам, толкова доколкото битово-фекалното замърсяване – и прясно, и старо, основното, което се вижда, е, че ние трябва да решим този проблем.

Следващото заседание на Народното събрание ще бъде на 25 септември 2019 г., сряда, от 9,00 ч. Закривам заседанието.